að forsætisnefnd samþykkti einróma á fundi sínum nú í hádeginu að starfsáætlun 151. löggjafarþings yrði tekin úr sambandi. Það er í raun í samræmi við það sem oftast er við aðstæður eins og þessar undir lok þinghalds að tilhögun bæði nefndafunda og þingfunda verður að ráðast af aðstæðum. Nefndir eru enn að störfum og að afgreiða mál, í gær og í dag og mögulega á morgun í einhverjum mæli líka,

Samtöl eru í gangi eins og vera ber milli formanna þingflokka og fleiri aðila um þinglokin og mikilvægt að þau gangi vel fyrir sig.

fengið hefur mikla gagnrýni og ekki að ástæðulausu. Bent hefur verið á að með frumvarpinu sé verið að taka stóran hluta landsins undan beinni lýðræðislegri stjórn og jafnvel loka því á vissan hátt fyrir landsmönnum. Ég þarf ekki að rekja innihald málsins hér því að spurningin er einföld til hæstv. forsætisráðherra: Hvernig telur hæstv. ráðherra farsælast að ljúka þessu máli nú? Er eitthvað að marka kenningar um að meiri hlutinn ætli sér að koma með nýtt þingmál á þessum tímapunkti, leggja fram þingsályktunartillögu um stofnun hálendisþjóðgarðs?

Þingið hlýtur að gera kröfu um að fá upplýsingar um í hvað stefni með þessi stærstu mál og hvort það geti verið að meiri hlutinn ætli sér á þessum tímapunkti að leggja fram nýtt mál um hálendisþjóðgarð. Eða er rétt að senda þau skilaboð til hv. umhverfis- og samgöngunefndar að vísa málinu einfaldlega aftur til ráðherra?

um áramót, er stórt mál og um það bárust margar umsagnir, á annað hundrað umsagnir. Mér er kunnugt um að umhverfis- og samgöngunefnd hefur verið að vinna að þessu máli og farið vel yfir þær umsagnir sem bárust sem fólu sem fólu í sér mjög margháttaðar athugasemdir. Það hefur verið mín sýn á þetta mál, sem er í stjórnarsáttmála, að ég tel hálendisþjóðgarð vera gríðarlegt framfaramál fyrir Ísland. Ég held að það sé mikilsvert framlag til náttúruverndar, ekki bara

ef við viljum þessu máli vel, sem ég vil, því að ég trúi því að þetta sé mikið framfaramál fyrir Ísland, að við vöndum okkur við frágang þess. Það hafa verið mín

En það getur varla verið að hæstv. forsætisráðherra, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, viti ekki í hvað stefni með eitt stærsta áherslumál eigin flokks. Því ítreka ég spurninguna: Í hvað stefnir með þetta mál? Þingið þarf að fá að vita það svoleiðis að við höfum einhverja hugmynd um í hvað stefnir hérna næstu daga.

sem þó hefur ekki komið fram. Ég ætla bara að halda mig við efnisatriði þessa máls. Ég lít ekki á það sem erfitt mál og ég lít ekki á það heldur sem neitt sérstaklega umdeilt mál þó að fram komi ýmis álitamál sem þarf að vinna úr. Ég lít hins vegar á það sem framfaramál.

að koma þeim þjóðgarði á koppinn af því að það voru ýmis álitamál sem m.a. vörðuðu beit og fleira, nákvæmlega eins og núna er rætt um í tengslum við miðhálendisþjóðgarð. Ég trúi því að stofnun þessa þjóðgarðs, því að hann mun verða til,

að fjalla næst um það. En þegar rökræðukönnunin sem gerð var sýndi ótvírætt fram á vilja þjóðarinnar til að breyta því fyrirkomulagi hefði ég gjarnan viljað hafa það með. En gott og vel, það varð ekki.

Ég dró það út úr þeirri umræðu að það kynni að vera samhljómur um ýmsar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu þó að það sé augljóslega ekki samhljómur um allar breytingar. um allar breytingar. Ég er auðvitað ekki sammála hv. þingmanni og einkunn hennar um auðlindaákvæðið, sem ég tel einmitt vera skýrt og snúast um grundvallarreglurnar sem við viljum setja um auðlindanýtingu í samfélaginu. Mér finnst þetta vera gott ákvæði. Ég átta mig hins vegar á því að það er ekki samstaða um það.

hvort það séu einhver ákvæði sem hv. þingmenn sem þar sitja telja flöt á að sameinast um, þó að það sé ekki allt. Þá er það auðvitað hægur vandi fyrir nefndina að afgreiða hluta málsins í samstöðu og skilja önnur mál eftir til frekari úrvinnslu síðar meir. Ég hef

þannig er það ákvæði sem er í stjórnarskránni, að ég held að það sé ekki gott ákvæði. Ég held að sú pressa sem skapast hér á afgreiðslu stjórnarskrárbreytinga í aðdraganda kosninga geri fólki mjög erfitt fyrir að ná saman um mál sem jafnvel væri hægt að ná saman um undir öðrum kringumstæðum. Þannig að ég ætla bara að fá að lýsa þeirri skoðun minni að ég tel,

til að fá hennar kæru vini í Sjálfstæðisflokknum til að skipta um skoðun, segja við þá: Kæru vinir. Breytum þessu og höfum þetta algerlega ótvírætt, að það þurfi tímabundna samninga til þess að vera með afnot og aðgang að auðlindum þjóðarinnar. Gerum þetta ótvírætt, kæru vinir. En hún vill ekki

á víst eftir að vinna ákveðna þætti og mér hefði þótt meiri bragur á því ef nefndin hefði verið komin lengra. En ég held engu að síður að það sé enn svigrúm og enn tækifæri einmitt til að taka einhver skref varðandi stjórnarskrána í sæmilegri sátt (Forseti hringir.) og þá er ég að tala um

Herra forseti. Það stendur ekki á mér í þessu máli og ég hef sagt það margítrekað að ég telji mjög mikilvægt að ná fram einhverjum breytingum á stjórnarskrá og ég tel margar þeirra breytinga sem eru lagðar þarna til eðlis að um þær ætti að geta verið samstaða. Auðvitað er dapurlegt að stjórnarskrá Íslands sé t.d. þögul með öllu um umhverfis- og náttúruvernd, ein stjórnarskráa á Norðurlöndum.

og þær þurfa ekki allar að koma til atkvæða ef fólk metur þær ekki allar skynsamlegar. En þó hefur mér heyrst að það geti verið töluverður samhljómur um ýmsar þær breytingar sem eru lagðar til í forsetakaflanum, ekki allar, gott og vel.

sem Stefán Ólafsson og Stefán Andri Stefánsson unnu í samstarfi við Eddu – rannsóknasetur við Háskóla Íslands fyrir stéttarfélagið Eflingu. Skýrslan dregur fram

Það sem ég hef bent á er að við höfum náð gríðarlega miklum árangri síðustu ár í að stórbæta kjör þeirra sem minnst hafa. Ég vek enn og aftur athygli á því sniðuga tæki, tekjusagan.is, tekjusögunni þar sem við getum séð hversu miklar breytingar við höfum gert á ráðstöfunartekjum allra Íslendinga. Við getum skoðað sérstaklega lífeyrisþega. Ég tek sem dæmi: Í neðstu tekjutíund þeirra sem eru 66 ára og eldri og búa í eigin fasteign

enda vorum við á alveg ómögulegum stað. En þetta er risavaxið verkefni, að tryggja sífellt fleira fólki á ellilífeyri viðunandi framfærslu, sérstaklega fyrir þá sem ekki hafa náð að nýta starfsævina til þess að byggja upp réttindi í almenna lífeyrissjóðakerfinu. Þetta er risavaxið verkefni. Hér spyr hv. þingmaður hvort mér þyki nóg að gert. Nei, við erum ekki hætt. Ég er bara að draga fram árangurinn af þeim áherslum sem við höfum beitt okkur fyrir. Þær hafa skilað sér í betri kjörum. Ef það er eitthvað eitt sem stendur upp úr skýrslu Stefáns Ólafssonar þá eru það þær ofboðslegu framfarir sem hafa verið á kaupmætti ráðstöfunartekna þess hóps sem hv. þingmaður er að ræða hér um. Að skoða kaupmáttaraukninguna á ráðstöfunartekjum þessa hóps

Mér finnst hann gera fulllítið úr því hversu ofboðslegt verkefni hann er að setja á dagskrá. Hv. þingmaður er að tala um kerfi sem kostar okkur Íslendinga á hverju ári 160–180 milljarða. Það eru tölurnar sem við erum að tala um. Í augnablikinu er ríkissjóður rekinn með 300 milljarða halla og hv. þingmaður og flokkur hans talar um talar um tugmilljarða kostnað í breytingar á þessu kerfi eins og það sé bara sjálfsagt mál. Við eigum bara að reiða þetta fram, ekki bara í einskiptisaðgerð heldur á hverju ári um alla framtíð. Hver á að borga, hv. þingmaður?

lagafrumvarpi sem lengi hafði verið beðið eftir, enda eitt helsta baráttumál okkar umhverfisverndarsinna, bæði innan og utan þings, um áratugaskeið. Það var því gleðilegt að sjá blessað frumvarpið koma loksins inn í þingið þremur árum eftir að kveðið var á um það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og eftir alla vega tveggja ára samráðsvinnu og kynningarferli um allt land meðal ólíkra aðila. Stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands yrði gríðarlega mikið framfaraspor í því að friðlýsa einstök ósnert og óbyggð víðerni miðhálendisins og sýna þeim svæðum þar með þá virðingu sem þau eiga skilið. Markmið frumvarpsins voru enda falleg og göfug, þó að ég hafi borið mikinn ótta í brjósti um ýmis atriði. Ég verð því að játa að það eru gríðarleg vonbrigði að sjá og heyra formann Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins skófla þessu risastóra máli

og hæstv. fjármálaráðherra sagði fyrir fjórum dögum, með leyfi forseta: „Ég held að það sé útilokað að það verði afgreitt eins og það var lagt fyrir þingið […] En málið mun ekki klárast eins og það liggur fyrir í þinginu.“

Herra forseti. Ég verð nú að segja að mér fannst þessi ræða hálfkúnstug hjá fyrrum félaga mínum úr Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og umhverfisverndarhreyfingunni. Hv. þingmaður þekkir þetta frumvarp vonandi vel. Ég veit það ekki nákvæmlega. En eins og ég fór yfir áðan er það lagt fram um áramót og um það berast á annað hundrað umsagnir. Eftir því sem mér er sagt, og nú sit ég ekki í nefndinni, ekki frekar en hv. þingmaður, þá hefur ekki tekist að ljúka gestakomum í málinu.

fyrir náttúruvernd á Íslandi og fyrir náttúruvernd í heiminum af því að hér erum við með ein stærstu ósnortnu víðerni Evrópu, algerlega einstakt svæði í Evrópu, ekki bara á Íslandi — að það er svo mikilvægt að vanda vel til verka og tryggja að við tökum vel utan um þau álitamál sem upp kunna að koma þegar um er að ræða jafn mikilvægt svæði.

síðasta vetur vegna þess að þingið var hreinlega í öðrum verkum. Það gerði hann af því að það voru önnur risastór verkefni sem ríkisstjórnin var að glíma við. Ég kalla það ekki ósigur. Ég kalla það ekki gríðarlega eftirgjöf, eins og hv. þingmaður kýs að kalla það. En mig grunar nú að þessi stóryrði hv. þingmanns eigi líka rætur að rekja til fyrrum veru hennar í okkar hreyfingu. Og ég vil segja það að ég held að í þessu máli ættum við umhverfisverndarsinnar fremur að leggja kraftana saman en að koma hér upp með gífuryrði.

Hún veit mætavel að stuðningur við þetta mál er alger og sannur og heill af minni hálfu, hún ætti að vita það betur en nokkur annar. En mér finnst satt að segja

en hafði þrátt fyrir það verið í gríðarlega miklum undirbúningi og samtölum víða um land þannig að undirbúningur málsins ætti að vera nægilegur. Þess vegna skulum við bara játa það hér og nú að það er ekki undirbúningsleysi eða vinnubrögðum hv. umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um að kenna að málið næst ekki í gegn á þessu þingi heldur ósamstöðu stjórnarflokkanna

Þetta mál er risastórt mál. Ég veit að það mun verða stofnaður þjóðgarður á hálendinu á Íslandi og ég veit það af því að það er hin augljósa rétta stefna að taka, ekki bara fyrir náttúruvernd á Íslandi heldur fyrir Ísland í heild sinni. það þarf að gefa þessu máli meiri tíma til að vanda sig betur — mér skilst að gestakomum sé ekki lokið í málinu eins og ég sagði áðan — þá snúast þau orð ekki um að verið sé að kenna þinginu um, bara algerlega ekki, heldur lít ég svo á að þingið eigi að vinna sína vinnu og sé að vinna sína vinnu og geri enga athugasemd við það. Að sjálfsögðu hefði ég kosið að málið væri lengra komið hjá nefndinni. Ég sit ekki við borðið þar og átta mig ekki nákvæmlega á því hvernig það hefur gengið. það breytir því ekki að þetta er risastórt mál sem verður á dagskrá hjá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði áfram, hvað sem verður um það hér og nú, af því að þetta er gott mál fyrir þjóðina. (Forseti hringir.) Þetta er gott mál fyrir Ísland og þetta er gott mál fyrir náttúruvernd í heiminum.

Hæstv. forsætisráðherra sagði þá að það væri ákvæði þar sem grundvallaratriðin ættu alla vega að vera til þess fallin að fólk gæti sætt sig við þau. Ég er ósammála þessu. Það eru tvö grundvallaratriði sem ekki er sátt um. Annað þeirra er gjaldtaka fyrir nýtingarrétt á auðlindum. auðlindum. Það er ekki það sem ég ætla að spyrja hæstv. ráðherra út í hér og nú, enda krefst það meiri umræðu sem ég hygg að hún muni fá. Hitt er síðan tímabinding eða ótímabinding eða varanleg afnot af auðlindum.

Nú hefur hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lagt fram breytingartillögu við sama efni þar sem er skerpt á þessu og nýtingarheimildir gerðar tímabundnar, svo það sé algerlega skýrt.

Auðlindaákvæðið er eins og önnur þau ákvæði sem lögð eru til í þessu frumvarpi; þar er verið að leitast við að hafa skýrar grundvallarreglur og horfa til þess að ákvæðið geti staðist bæði áreynslu þess að taka yfir mjög ólíkar auðlindir og að það geti sömuleiðis staðist til lengri tíma. Því er farið mjög ítarlega yfir það þegar rætt er um þessi mál í greinargerð með frumvarpinu að mjög ólík sjónarmið geti átt við, til að mynda þegar við ræðum um auðlindanýtingu á landi, landi, auðlindanýtingu á orku, auðlindanýtingu á vatni, þannig að erfitt sé að stimpla það í stjórnarskrá hvað nákvæmlega við myndum t.d. kalla tiltekinn hóflegan tíma, eins og áður hefur komið fram í öðrum tillögum að auðlindaákvæði. Ég hef sagt það skýrt að mér finnist merkingin í þessu ákvæði vera sú að þessar heimildir verði ekki afhentar varanlega, í merkingunni: Þær hljóta þá að vera tímabundnar eða uppsegjanlegar. Og það finnst mér gefa löggjafanum mjög skýrt svigrúm til þess að takast á við ólíka auðlindanýtingu með þeim hætti sem meiri hluti löggjafans kýs á hverjum tíma. Það er nokkuð sem verið hefur álitamál töluvert lengi og ég tel að þetta ákvæði leggi algerlega skýrar leikreglur um það. Ég bið bara hv. þingmann að virða það við mig

en ég verð nú bara að biðja hæstv. ráðherra um að eiga það við sig að hún sé í samstarfi með Sjálfstæðisflokknum og hafi til þess þurft að fórna minni hagsmunum fyrir meiri, eins og hún hefur orðað það, og dásamað þær málamiðlanir sem hafi þurft að gera. Það er orðræða hæstv. forsætisráðherra og réttlæting fyrir því að vera í samstarfi með þessum flokki sem þarf síðan að vera í eftirdragi með þeim málum sem stjórnin ætti að setja fram, eðli málsins samkvæmt.

það er erfitt að ná utan um auðlindanýtingu með heildstæðum hætti. Þegar við skoðum til að mynda hvað aðrar þjóðir hafa gert þá kjósa þær að fara aðrar leiðir en við höfum gert með því að setja fram sérstakt auðlindaákvæði, m.a. vegna þess að þegar við erum að tala um auðlindanýtingu á landi, svo dæmi sé tekið,

Um þetta er fjallað í greinargerðinni. Það er ástæðan fyrir því að ég taldi mikilvægt að grundvallaratriðin væru undirstrikuð í þessu ákvæði en ekki að við værum að festa okkur í tiltekna auðlind í auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar. (Forseti hringir.) Þetta er líklega ástæðan fyrir því að það hefur reynst erfitt að ná utan um þetta

Virðulegi forseti. Þekking á starfsemi mannslíkamans, á orsökum sjúkdóma og leiðum til að fyrirbyggja þá, fer stöðugt vaxandi. Samhliða breytist fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu þar sem skimanir, eftirlit og fyrirbyggjandi aðgerðir fá aukið vægi. Það er mikilvægt að almenn viðmið og reglur um aðgang að heilbrigðisþjónustu taki mið af þessum breytingum og að þar sitji allir landsmenn við sama borð þannig að Sjúkratryggingar Íslands taki þátt í ferðakostnaði vegna slíkrar heilbrigðisþjónustu eins og annarra. Fyrir liggur að meinvaldandi breytingar í BRCA-genum auka áhættu á nokkrum tegundum krabbameina. Með markvissu eftirliti og/eða fyrirbyggjandi aðgerðum er hægt að fækka alvarlegum tilfellum krabbameina hjá arfberum eða jafnvel koma alveg í veg fyrir þau. Konur sem eru arfberar fyrir stökkbreytingar eru líklegri til að greinast með brjóstakrabbamein fyrir fertugt. Karlar geta einnig fengið brjóstakrabbamein af þessum völdum. Konur og karlar sem lifa með áhættu á arfgengum krabbameinum treysta mjög á skimun og eftirlit, bæði fyrir sína líkamlegu og andlegu heilsu. Mikilvægi eftirlits og fyrirbyggjandi aðgerða er þess vegna ótvírætt. Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning varðandi arfgenga áhættuþætti

Því spyr ég hæstv. ráðherra: Hvaða reglur gilda almennt um endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna aukins eftirlits, skimana eða fyrirbyggjandi aðgerða? Hvernig er staðið að uppfærslu og endurskoðun reglna um endurgreiðslu ferðakostnaðar hjá Sjúkratryggingum Íslands samhliða þróun heilbrigðisþjónustu?

þingmanni fyrirspurnina. Um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra gildir tiltekin reglugerð.

Ákvæðin gilda um lengri ferðir, þ.e. yfir 20 km, og þar kemur fram að Sjúkratryggingar taki þátt í tveimur ferðum á hverju 12 mánaða tímabili. Skilyrði er að læknir í heimabyggð sæki um ferðina og staðfesti að þjónustuna sé ekki hægt að fá í heimabyggð. Samkvæmt þessu sama ákvæði taka Sjúkratryggingar Íslands þátt í ferðakostnaði vegna ítrekaðra ferða umfram tvær á hverju 12 mánaða tímabili ef um er að ræða alvarlega sjúkdóma, svo sem illkynja sjúkdóma, nýrnabilun, alvarlega hjartasjúkdóma, alvarlega sjúkdóma barna, alvarlega geðsjúkdóma og alvarleg vandamál á meðgöngu. Hv. þingmaður spyr hér um tiltekinn hóp. Þá er því til að svara að það eru engar sérreglur sem gilda um greiðslu ferðakostnaðar vegna aukins eftirlits eða fyrirbyggjandi aðgerða. Fyrirbyggjandi meðferð telst ekki meðferð vegna alvarlegs sjúkdóms og gildir sú almenna regla að ferðir vegna slíkrar meðferðar teljast til þeirra tveggja ferða sem almennt er heimilt að greiða fyrir á hverju 12 mánaða tímabili. Greiðsluþátttakan er hins vegar í stöðugri endurskoðun og líka endurgreiðsla ferðakostnaðar, sem kemur fram í þeirri reglugerð sem hér er rædd. Lækkun greiðsluþátttöku sjúkratryggðra er afgerandi þáttur í því að jafna aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Virðulegur forseti. Ég vona að ég geti svarað í mínu síðara svari betur varðandi sértæk áform sem lúta að þessari fyrirspurn hv. þingmanns.

Það er ekki ásættanlegt að fólk búsett á landsbyggðinni sé sett í þá stöðu að þurfa að taka ákvarðanir um aðgerðir eða tíðni skimana í ljósi fjárhagsstöðu eða forgangsraða hvaða heilbrigðisþjónusta sé sótt í þeim tveimur ferðum sem Sjúkratryggingar endurgreiða. Einstaklingar sem greindir eru með BRCA-stökkbreytingar þurfa að fara að lágmarki tvær ferðir á ári og þar með er rétturinn til endurgreiðslu tæmdur. Kostnaðurinn vegna ferða í tengslum við aðgerðir getur svo orðið gríðarlegur. Það er hægt að gera ráð fyrir átta til tuttugu ferðum, hálfri til einni milljón

Það girðir fyrir að SÍ sé í raun heimilt að greiða fyrir fleiri ferðir en tvær á hverju 12 mánaða tímabili þegar um er að ræða meðferð sem ætlað er að koma í veg fyrir illkynja sjúkdóma. Þar ber auðvitað hæst fyrirbyggjandi meðferð einstaklinga með stökkbreytingu í BRCA-geni. Kostnaðarmat vegna þessarar breytingar liggur ekki fyrir en er til skoðunar í ráðuneytinu. Ég geri ekki ráð fyrir því svona fljótt á litið að um verulega kostnaðaraukningu sé að ræða þannig að ég tel líklegt að breyting af þessu tagi verði gerð.

nú hef ég séð og heyrt af nokkrum hópi kvenna sem hefur kvartað til umboðsmanns Alþingis vegna þess að þær skortir svör um hvernig farið var með leghálssýni Þetta er stóralvarlegt mál og við bíðum hér enn eftir skýrslu um flutning á leghálssýnatökunni.

forsendur og sjónarmið um þessa ákvörðun heilbrigðisráðherra. Nú er það einhvern veginn orðið þannig að þessi skýrsla, sem reifar skoðanir og sjónarmið heilbrigðisráðherra sjálfrar, er orðin verkfæri til þess að taka ekki þátt í samtalinu og upplýsa ekki almenning. Hún er farin að vinna gegn markmiði sínu. sínu. Ég fagna því að skýrslan sé loksins að koma fram á morgun, en allt eru þetta upplýsingar sem lágu fyrir í ráðuneytinu og hafa legið fyrir allan tímann og þurfti ekki 12 vikur til að leggja fram.

að fá ráðherra málaflokka nefndarinnar til að koma fyrir nefndina. Við höfum ítrekað gert tilraun til að fá hæstv. heilbrigðisráðherra á undanförnum vikum til að ræða við okkur um þetta ófremdarástand varðandi leghálsskimanir, en það hefur gengið illa. Þrátt fyrir að hafa boðið hvaða fundartíma sem er þá hefur því verið ósvarað og okkur boðið að fá embættismenn fyrir nefndina. Við höfum líka reynt án árangurs

Þetta er auðvitað alveg ómögulegt af því að um er að ræða mjög mikilvæg mál en líka pólitískar ákvarðanir ráðherra

Það er þessi frá hæstv. sjávarútvegsráðherra, um eignarhald stærstu útgerðarfyrirtækja í íslensku atvinnulífi, um ítök þeirra stóru útgerðarfyrirtækja sem hér sækja sjó, í náttúruauðlind okkar Íslendinga allra, og ítök þeirra í íslensku samfélagi í gegnum fjárfestingar í íslensku atvinnulífi, í fyrirtækjum sem ekki eru starfandi eða tengd sjávarútveginum.

ég kemst ekki, er of upptekinn, ætla ekki að mæta. Er hefð fyrir þessu? Er þetta bara allt í lagi, forseti? Ég spyr af því að ég átta mig ekki alveg á því hvert maður á að snúa sér í þessu máli. Það hlýtur

Ég hef áður leitað liðsinnis forseta hvað þetta varðar. Hér liggur fyrir samþykkt þingsályktun þingheims um að ráðherra beri að leggja fram frumvarp þess efnis. Ég vísa í lögfræðiálit frá Alþingi þar sem segir að þingsályktun sé bindandi fyrir ríkisstjórn. bindandi fyrir ríkisstjórn. Hvernig stendur á því að það heyrist ekkert hvað þetta varðar? Eru þingsályktanir sem við samþykkjum hér bara til skrauts? Ég nefndi síðast að ráðherrarnir eru framkvæmdarvald, löggjafarvaldið er hérna megin og við erum búin að samþykkja þetta.

Þetta mál hefur mallað í umræðunni. Við höfum séð fagfélag eftir fagfélag lækna og heilbrigðisstétta álykta gegn þessum breytingum, lýst yfir áhyggjum sínum og haft upp nokkuð stór og þung orð og þunga gagnrýni í þeim efnum. Ég held að óvissa kvenna og fólks um þessa grundvallarheilbrigðisþjónustu sé með þeim hætti að það fari vel á því að skýrslan sé rædd hér í þingsal og vonandi verði svörin í henni þannig að áhyggjur okkar reynist ástæðulausar.

ekki síst vegna þess að í skýrslubeiðninni var sérstaklega óskað eftir því að samráð yrði haft við alla þingflokka um hvaða sérfræðingar utan stjórnkerfisins yrðu fengnir til þess að skrifa umrædda skýrslu.

Þetta eru margar og miklar ábendingar til forseta varðandi starfsemi þingsins og hvernig við fáum svör. Ég vil taka undir það

Forseti þarf þá ekki að ganga í það mál en hann fékk hér óskir um allmörg viðfangsefni sem forseti reyndi að skrifa samviskusamlega niður. Ekki stendur á honum að reyna að vera hjálplegur varðandi það að þingið fái upplýsingar og eftir atvikum að ráðherrar komi til þingnefnda þegar eftir því er óskað en þyrfti sennilega að hafa umtalsvert meiri völd en stjórnskipunin færir honum ef hann ætti að geta látið allar óskir þingmanna rætast

hefur áður rætt þetta mál og þá benti forseti m.a. á að eftir að út kom skýrsla sérstakrar nefndar í kjölfar

En forseti verður að segja það, og vonar að það hleypi ekki öllu í bál og brand, að forseti Alþingis hefur auðvitað ekki boðvald yfir ráðherrum. Alþingi sjálft hefur eftirlit með framkvæmdarvaldinu og hefur til þess sterk tæki. Þau hafa verið styrkt á undanförnum árum þannig að í reynd er það svo að þingið sjálft og þingnefndir, og ekki síst stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, hafa í raun og veru hin beinu lögbundnu tæki fremur en forseti Alþingis sjálfur. getur að sjálfsögðu reynt að beita áhrifavaldi sínu og það hefur hann gert. Ég hef átt samtöl við ráðherra um ýmislegt af þessu tagi sem betur má fara að mínu mati í samskiptum löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Það hefur verið lögð í það vinna á þessu kjörtímabili að bæta þau samskipti.

Að sjálfsögðu er mikilvægt að vilji Alþingis að þessu leyti sem og öllu öðru sé virtur. Þá er auðvitað endi þessarar ræðu sá að ráðherrar bera ábyrgð á sinni stjórnsýslu að lögum.

Væntanleg er stór alþjóðleg kvikmynd með Nicole Kidman og Alexander Skarsgård í aðalhlutverki. Þetta er víkingamynd sem gerist á Íslandi. En vitið þið hvað? Hún er tekin upp á Írlandi. Íslenskir hellar og landslagið er búið til á Írlandi. Af hverju? Vegna þess að endurgreiðslukerfið er betra á Írlandi en á Íslandi. Það munar ekki miklu en það munar

En það er eins og stjórnvöld — ég er búinn að halda margar ræður um þetta — átti sig ekki á því að það fer ekki króna út úr ríkiskassanum fyrr en miklu fleiri krónur hafa komið inn í hann áður. Ég velti fyrir mér: Kæri þingheimur. Væri þetta ekki sniðug aðgerð á tímum fjöldaatvinnuleysis og við fengjum síðan góða menningu í kaupbæti?

en við þurfum að vanda hvert viðbótarskref. Ég held að það sé ekki þannig að við fáum ávallt fleiri krónur eftir því sem við setjum fleiri krónur í endurgreiðslu í kvikmyndagerð. Og það er ekkert endilega svo að okkar besta fyrirmyndarland sé það land sem endurgreiðir mest, það hefur verið mikið kapphlaup milli ríkja. En það sem við getum þó sagt er að við höfum margt að bjóða. Við höfum ekki verið með mikinn skort á verkefnum heldur hefur verið mikil ásókn, langar raðir að því raðir að því að komast á listann og við þurfum að forgangsraða fjármunum. Ég held við þurfum líka að meta það hvort við höfum fengið allt það út úr þessu sem við höfum stefnt að. Við stöndum núna frammi fyrir stærri spurningum á borð við þá hvort ekki sé betra að vera á á breiðari grundvelli við að laða til okkar kvikmyndaframleiðslu og þáttagerð, t.d. með því að hér verði til á Íslandi stærri svokölluð stúdíó. Herra forseti. Sem áhugamaður um skattalega samkeppni milli landa þá verð ég að segja að margt gera Írar vel í þeim efnum.

Ég held að við þurfum að ræða þessa hluti í heild og við getum auðvitað velt fyrir okkur hvort við getum leitað fyrirmynda, m.a. á Írlandi. Ég er ekki tilbúinn að taka undir með hv. þingmanni hvað þetta afmarkaða atriði varðar núna,

En staðreyndin er hins vegar sú, af því að hv. þingmaður nefnir Írland, að Írar hafa verið mjög grimmir í skattalegri samkeppni á mjög mörgum sviðum sem varðar skattlagningu atvinnurekstrar.

Herra forseti. Í þessu máli liggur fyrir breytingartillaga mín um að við afnemum trans skattinn og sýnum þannig í verki að þingheimur standi með lögum um kynrænt sjálfræði, sem voru samþykkt hér fyrir stuttu.

Hæstv. forseti. Við þingmenn Miðflokksins styðjum þetta mál. Ég setti þó fyrirvara við málið vegna þess að Öryrkjabandalagið sendi okkur í velferðarnefnd nokkrar tillögur til úrbóta. Ég hefði viljað sjá að tekið væri tillit til þess. Ein tillaga Öryrkjabandalagsins var að bílastæði í kjallara væru áfram þinglýst á íbúðir en kvöð verði á sérmerktum bílastæðum um að hreyfihamlaður einstaklingur taki þau yfir ef til þess kemur. Ég hefði viljað að við tækjum mark á þeirri ábendingu. Ég hefði viljað að við hefðum hlustað á Öryrkjabandalagið.

Það er óþolandi að það séu sérmerkt bílastæði í fjölbýlishúsum fyrir fatlaða sem þeir eiga engan rétt á.

ráðherra að þessi mál verði skoðuð og ígrunduð í ráðuneytinu og metið hvort ástæða sé til að gera þessar breytingar. Þær voru hins vegar ekki hluti af því frumvarpi sem hér er og eru að nokkru leyti ekki alveg tengdar. Hins vegar vil ég hafna því sem hér hefur komið fram, að nefndin hafi á einhvern hátt unnið slælega að þessu máli eða ekki gefið sér þann tíma sem þurfti. Því er ég algjörlega ósammála og vil nota tækifærið til að þakka nefndinni og hv. framsögumanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur fyrir vinnuna við þetta mál.

ef þingið gæti gefið sér þann tíma sem þarf af því að við erum jú löggjafinn og það er svo aumt að þurfa að henda svona hlutum til framkvæmdarvaldsins þegar við erum sá

breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs. Ég ætlaði í minni ræðu aðeins að fjalla um

framlengja það tímabil sem m.a. íþróttafélög geta sótt um greiðslur til Vinnumálastofnunar á grundvelli þeirra laga sem við fjöllum hér um.

að þessar breytingar komi til með að milda efnahagsleg áhrif á íþróttastarf komi til þess að herða þurfi sóttvarnaráðstafanir að nýju. Í umsögn Ungmennafélags Íslands

Brugðið getur til beggja vona í þeim efnum sem öðrum og því betra að hafa bæði belti og axlabönd“ — eins og þeir orða það — „til að styðja við rekstur íþróttafélaga, í það minnsta að gera allt sem mögulegt er til að forða þeim frá því að verða fyrir rekstrarlegum skakkaföllum af völdum áhrifa kórónuveirufaraldursins.“ Síðan fjalla þeir um mikilvægi íþróttastarfs. Það er kannski það sem ég ætlaði að fjalla um í minni ræðu allra helst, þ.e. mikilvægi íþróttastarfs og mikilvægi jafnræðis meðal þeirra félagasamtaka sem sinna tómstundum, eins og íþróttir eru, á breiðum grundvelli sem eru í raun, herra forseti, fleiri aðilar heldur en bara íþróttafélög.

Og síðan: „Það er mikilvægt að á Íslandi sé í boði fjölbreytt og vandað íþrótta- og æskulýðsstarf. Íþróttirnar skipa þar vissulega stóran sess, en við verðum að muna að það eru ekki öll börn sem finna sig í íþróttunum. Fjölmörg þeirra eiga meiri samleið með öðru skipulögðu æskulýðsstarfi.“ Og hvaða starf skyldi það vera, herra forseti? Það eru nefnilega ýmisleg önnur félagasamtök sem sinna ungmennum á Íslandi heldur en bara íþróttafélög. Það er alveg hárrétt sem segir að

Þegar þessi lög voru sett í upphafi þá var bent á þetta en þeim aðilum var sleppt. Núna þegar verið er að breyta þessu og framlengja þetta úrræði,

ekki heldur núna, herra forseti, sér fært að færa það inn í lögin að taka slík samtök einnig inn, sem er svo einfalt, sem er í raun og veru mjög einfalt, og kemur fram í umsögn samtakanna KFUM

lögin núna til þess að styðja einnig starf þessara aðila. Sérstaklega benda þeir á að upplagt sé að gera þetta núna vegna þess að þetta úrræði og þessi lagasetning er tímabundin. Þetta er tímabundin löggjöf sem þarna er um að ræða og því einfalt skjóta þessu inn. Það er ekki svo að þarna sé verið að opna flóðgáttir fyrir hina og þessa aðila heldur

sem sendu mjög slæm skilaboð út í samfélagið, mistök sem eru engum til sóma.“ Við ætlum, herra forseti, að endurtaka: Velferðarnefnd Alþingis ætlar að endurtaka þessi mistök sem er margbúið að benda á.

Ég var lengi þátttakandi í íþróttastarfi og uppbyggingu íþróttastarfs, var m.a. formaður íþróttafélags og íþróttasambands, sérsambands, og varð þar áskynja þess hversu mikil áhrif slíkt starf getur haft á börn og ungmenni. Ég var einnig starfandi lengi í skákfélagi. Þetta hefur gífurleg jákvæð áhrif á

að skilja þennan stóra hóp út undan og taka bara íþróttafélögin sem eru auðvitað langstærst með einfaldri breytingu á þessum lögum

á næsta ári og er framlengd þangað. Þannig að nú er einstakt tækifæri til að leiðrétta þetta, herra forseti, og veita þessum öflugu samtökum þann stuðning sem þau þurfa. Sum þessara félaga hafa starfsmenn, ekki öll. Sum eru kannski að kaupa verktakavinnu og gætu þá sótt um stuðning vegna þess að í eðli sínu er starfsemi þeirra mjög svipuð og íþróttafélaganna. Það er verið að leiðbeina börnum, kenna þeim einhverja færni, andlega eða líkamlega, í skátunum alveg eins og í KFUM

atvinnuástandið sé nú skánandi en eins og umsagnirnar bera með sér þá erum við ekki að fullu komin í gegnum þetta. Það er óvíst hvernig þetta verður. Það er óvíst hvernig þetta kemur til með að verða á næstu vikum og mánuðum þannig að frumvarpið er nauðsynlegt.

Við ræðum hér mál sem gæti virkað lítið en hefur samt sem áður mjög svo mikla þýðingu fyrir býsna marga. Þeir sem hafa talað hér hafa bent á þann punkt að það séu ekki allir settir undir sama hatt hvað varðar stuðning,

ekki þessa úrræðis, ekki í þetta sinn og heldur ekki áður. Ég ætla að byrja aðeins á að ræða þann hluta. Það er svolítið merkilegt að í meirihlutaálitinu sem kom frá velferðarnefnd, ég er á því með fyrirvara, fannst mér ansi klént að geta ekki tekið til æskulýðsstarfs sérstaklega. Við fengum á sínum tíma ágætisupplýsingar um hvað þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir KFUM og KFUK og þá erum við kannski að tala um yngri krakka, börn og ungmenni.

sem við skiljum eftir eina ferðina enn. Við erum að tala um úrræði sem mun vera í nokkra mánuði og það hefði verið æskilegt að taka alla undir.

Þetta er alls ekki stór fjárfesting, eins og við sáum í umsögn frá KFUM og KFUK, ekki stór skuldbinding fjárhagslega, en mjög svo mikilvæg. Þetta er réttlætismál og mikilvægt fyrir þær æskulýðshreyfingar sem eiga í hlut. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að íþróttafélög gegna lykilhlutverki á margan hátt,

og hafa gert samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Í rauninni má halda því fram að við séum að mismuna sérstaklega þeim aðilum sem ekki eru teknir með, þeir eru skildir eftir af því að þeir heita ekki íþróttafélag.

Það hefði ekki kostað mikið og ávinningurinn hefði verið heilmikill. Það er líka annað í þessu, þ.e. þau skilaboð sem við verðum þá að senda, að það skipti máli hvar maður velur að eyða sínum frítíma sem sjálboðaliði þannig að maður eigi séns á að halda áfram því góða starfi.

eru oft krakkar sem ekki finna sig í skipulögðu íþróttastarfi. Á sama tíma erum við einmitt að ræða um að við þurfum að passa upp á að börn einangrist ekki félagslega. mörg börn og ungmenni haf ekki getað sótt skóla almennilega. Mörg börn eru með undirliggjandi þætti sem hafa gert það að verkum að þau hafa haldið sig sem mest heima við. Við sjáum kannanir og rannsóknir sem benda til þess að geðheilsu barna og ungmenna fari hrakandi. Samt sem áður er valið að skilja þennan hóp eftir.

Annað í þessu er að nemar eru líka skildir eftir. Það er þá önnur ástæðan fyrir því að ég var með fyrirvara á þessu.

Það hefur verið gagnrýnt að þetta sé seinvirkt kerfi, og hugsanlega er þetta seinvirkt kerfi, en ég veit fyrir víst að Vinnumálastofnun og starfsfólk hennar er að gera sitt besta, að vinna hratt. En þetta gengur bara ekki hraðar. Annað sem þetta gefur okkur vísbendingar um er að fólk vill komast út til að leggja sitt af mörkum, vegna þess að allir eru tilbúnir í sóknina sem við þurfum að fara í, okkur öllum til heilla. En það er alla vega ansi lélegt að nemar séu skildir eftir. Það er annar hópur sem mig langar líka aðeins að ræða hér, það eru þeir einstaklingar sem hafa klárað VIRK-úrræði sem eiga einnig í erfiðleikum með að komast á vinnumarkaðinn vegna þess að sá hópur þarf oft og tíðum aðlögun að störfum og jafnvel að taka sér aðeins lengri tíma til þess að hefja aftur störf á vinnumarkaði.

í fangi með að sjá fram á næsta dag, ég ætla ekki að segja neitt um það. En það er fólk þarna úti sem ekki kláraði eins vel og við myndum vilja það úrræði sem VIRK hefur upp á að bjóða, sem er annars mjög gott úrræði. Þetta leiðir mig aftur að Vinnumálastofnun og hlutverki Vinnumálastofnunar og því fólki sem langar að leggja sitt af mörkum og þarf á starfi að halda; hlutastarfi eða einhvers konar stuðningsstarfi eða aðlögun, ég veit ekki hvað má kalla það, sjálfsagt öllum þessum nöfnum. En það væri óskandi ef Vinnumálastofnun hefði þau úrræði sem þarf til að aðstoða þetta fólk því að það eru margir sem vilja gjarnan komast út á vinnumarkaðinn og hafa ekki komist áfram vegna þess að þessi faraldur skall á. Það er merkilegt að nemar séu skildir eftir eins og raun ber vitni. Það er líka dálítið slæmt vegna þess að oft eru nemendur sem

halda því fram í áliti meiri hlutans í sambandi við að ekki væri hægt að leggjast í svo umfangsmiklar breytingar á frumvarpinu, þ.e. að taka ekki inn æskulýðsstarfið og hleypa ekki nemendum þarna að með fullnægjandi hætti, vegna þess að þetta eru ekki stór mál og lagði hluti minni hlutans fram breytingartillögu til að koma til móts við nema.

að sjá til þess að allir yrðu virkir þátttakendur í samfélaginu á sama tíma og við lesum um það í fréttum og heyrum að geðheilsu barna og ungmenna fer hrakandi.

það erum við sem erum að bregðast með því að hleypa ekki fleirum að. Það er ekki það að íþróttafélögin standi sig ekki, þannig að það sé sagt. En við vitum líka að það eru ekki öll börn, ekki öll ungmenni sem finna sig í íþróttastarfi.

Þetta eru skátahreyfingin, KFUM og KFUK, sem er auðvitað hluti af starfi ungmennafélaganna, skáksambandið og svo LUF. Þannig að þetta er

í staðinn fyrir að taka mark á því sem að er okkur beint og okkur hreinlega leiðbeint um hvernig gera mætti betur. Þetta eru ekki það margir mánuðir. Þetta kostar ekki það mikið miðað við hvað gert hefur verið hingað til.

þá er það okkar, Alþingis, að sjá til að svo verði. Ég var sjálf í skátunum og ég naut þess. Ég tók líka þátt í íþróttastarfi á vegum UMFÍ. Þetta skiptir allt máli. Ég segi þetta bara vegna þess að svona störf, svona þátttaka fylgir manni um alla framtíð og gerir börn og ungmenni vonandi að betri manneskjum og, sem ekki er minna virði, býr þau undir þátttöku í þessu góða samfélagi okkar.

Ég tel engu að síður mjög brýnt og mikilvægt að þetta mál hafi komið fram til þess að draga fram að starfsemi og fyrirkomulag íþróttafélaga er með svolítið öðrum hætti en gengur og gerist, ekki síst vegna þess að umgjörðin öll byggist mjög mikið á sjálfboðaliðastarfi, sem verður reyndar alltaf erfiðara og erfiðara.

á viðkvæmum tímum, óvissutímum, í þeim ófyrirsjáanleika sem er búinn að vera í meira en hátt í eitt og hálft ár, þá höfum við ekki farið í hefðbundna stjórnarandstöðu. Það má kannski gagnrýna en ég tel engu að síður að það hafi verið til farsældar fyrir vikið komist fyrr í gegnum þetta, að það hafi verið meiri yfirvegun, meiri ró og meiri samstaða um langflest málin, samstaða í yfirgnæfandi tilvikum varðandi sóttvarnaaðgerðir. En vissulega hefur okkur greint á varðandi efnahagslegar aðgerðir ríkisstjórnarinnar.

Í þessu máli hafa engu að síður komið fram athugasemdir frá Landssamtökum íslenskra stúdenta, frá stúdentahreyfingunni og fleirum.

Námslánakerfið má vart teljast til félagslegs jöfnunartóls enda tryggja úrræðin þar ekki jafnræði eða viðunandi framfærslu, samanber tímabundnu hækkunina á grunnframfærslunni sem nær einungis til þeirra stúdenta sem þéna minna en frítekjumarkið.

það mikilvægt. Að öðru leyti vona ég að við náum að fara í gegnum þau ýmsu sjónarmið sem koma fram við þetta mál og eðlilega er rétt og mikilvægt að ræða hér í þingsal. En það er afar þýðingarmikið að við höfum íþróttir og íþróttalíf gangandi, bæði núna þegar við erum að fara af stað en líka að það haldi áfram að ná enn frekari fótfestu þannig að við getum náð litlum og stórum sigrum inn í framtíðina,

svo maður fari nú aðeins í kjördæmapotið, verið æskilegra ef leikurinn umræddi hefði farið á annan veg. En svona eru nú þessar íþróttir líkt og pólitíkin, maður veit ekki alveg hvernig þetta fer á endanum þótt maður reyni og reyni og taki þátt og geri sitt besta, það er bara þannig.

Mér finnst eins og það undirstriki að þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, eins góðar og þær eru og eins langt og þær ná, ná ekki utan um alla þá hópa sem þær þurfa að ná utan um.

ekki verið aðeins meiri metnaður í því að láta þetta ná aðeins lengra. Það er verið að kalla eftir því og hér eru dæmi í umsögnum, m.a. varðandi það að íþróttafélag

það væru íþróttafélög sem gætu kveikt ljósin eftir hlé, það væru íþróttafélög og skátar og aðrir sem gætu, ekki bara kveikt ljósin heldur farið af stað með sína mikilvægu íþróttastarfsemi, tómstundastarfsemi sem við höfum og þau bjóða upp á, ekki síst fyrir börnin okkar. Þannig að já, ég tel að þau hefðu getað komið í veg fyrir það að vonir hefðu breyst yfir í vonbrigði í þessu máli öllu. Það Það er kannski of seint að tala um þetta núna, við erum að fara í gegnum þetta og við þurfum að fara að einblína á næsta fasa í okkar gríðarlega stóra verkefni sem er efnahagslegur stöðugleiki og hvernig við komum atvinnulífinu aftur af stað til að ýta undir velferðina, ýta undir það að við getum haldið utan um

Þá leiði ég hugann að öðru máli sem er kannski ótengt þessu en við höfum séð t.d. að ríkisstjórnin ákvað að láta enga fjármuni

og þegar yfirsýnina skortir þá vantar vilja til þess að leita eftir samstarfi við aðra, til að fá meiri yfirsýn, hugsa um breiddina, átta sig á að það skaðar ekki að fá fleiri hendur á dekk

að vera með sína fundi og sínar kynningar í aðdraganda kosninga. Það er gömul saga og ný. En engu að síður, í þessu máli hefði verið hægt að koma í veg fyrir það að ákveðnir hópar hefðu verið skildir eftir ef við hefðum tekið þessi stóru skref strax. Hitt er síðan málið sem hv. þingmaður benti á og varðar varðar það að ríkið setti mikið fjármagn í ríkisreknu skólana í bullandi samkeppni við sjálfstætt starfandi einstaklinga sem halda úti námskeiðum, konur sem hafa lifibrauð sitt af því að halda úti námskeiðum tímabundið, lítil fyrirtæki o.s.frv. Það er mjög mikið umhugsunarefni að það hafi verið gert en það kemur ekki lengur á óvart. Þar er hins vegar vilji til að láta ríkið frekar njóta vafans, láta ríkið frekar fara í þessi mál heldur en að hugsa um fjölbreytnina, hugsa um samkeppni. Samkeppnin er svo mikill drifkraftur til góðra verka, drifkraftur að því að fá nýjar hugmyndir og til að bæta sig í samfélaginu, bæði fyrir ríki og einkaaðila. Þannig að já, þessi ríkisstjórn, eins og við sjáum bara í heilbrigðismálunum,

að það væri að nokkru marki sérstakt að þetta væri að gerast í gegnum velferðarráðuneytið, velferðarráðherra, en ekki menntamálaráðuneytið, ég gef mér að það hafi verið meiningin með þeirri athugasemd.

þar sem allt einmitt gekk út á að verktakagreiðslurnar færu í gegnum einhvers lags sjóð sem menntamálaráðherra átti að hafa á sínu forræði.

Það segir mér samt svolítið að menntamálaráðherra hafi kannski ekki alveg verið með puttana í málinu sjálf. Það getur verið, til þess að allir njóti sannmælis, að þetta sé tæknileg leið,

frumkvæði. Mér fannst skorta á samtalið og yfirsýn um það hvernig íþróttunum myndi fram vinda þegar við vorum á bólakafi í faraldrinum,

Það frumkvæði vantaði fannst mér af hálfu menntamálaráðherra. Það hefur sem betur fer lagast. Það er að lagast núna á lokametrum veirufaraldursins en hlutir gerast ekki af sjálfu sér og í baráttu ráðuneyta um fjármagn, um athygli, þarf hver ráðherra að hugsa um sinn málaflokk. Fjármálaráðherra, sem alltaf er hægt að skamma út af alls konar hlutum,

yrðu lagðar fram. Ég sé hér á minni eigin ræðu frá þessari umræðu að hún er frá 3. desember 2020 og þá eru liðnir tíu, ellefu mánuðir frá því að faraldurinn brestur á. Núna liggur þetta mál fyrir, þessi framlenging, og gerir ráð fyrir fjögurra mánaða framlengingu á þessum úrræðum frá þeim endapunkti sem áður var áætlaður. Hvernig metur hv. þingmaður það, er þetta skynsamlegur tími að hafa sem viðmið hvað endapunkt þessarar lausnar varðar eða telur hv. þingmaður að það væri skynsamlegt að trappa þetta niður með einhverjum hætti? Eða eru íþróttafélögin að mati hv. þingmanns komin á þann stað að almennur rekstur þeirra sé með sambærilegum hætti og áður en heimsfaraldur brast á?

og það er ekki alltaf þannig að íþróttafélögin séu þar efst á blaði. Þannig að þetta er snúið fyrir þau í þeirra rekstri og það mun taka tilhlaup, það mun taka nokkurn tíma fyrir íþróttafélögin að ná fyrri sveiflu og fyrri snúningi þegar kemur að rekstrinum. Það er auðvitað misjafnt frá sveitarfélagi til sveitarfélags en sveitarfélögin, ég vil hrósa þeim, hafa gert hvað þau geta til þess að koma til móts við íþróttafélögin og kannski er það að hluta til líka þeirra hlutverk. En þau hafa reynt

Til viðbótar því frumvarpi eða þeim greinum sem þá voru samþykktar og þeim aðgerðum er hér að koma inn

sjálfsaflafé íþróttafélaganna, hvort sem þar er um að ræða styrki eða miðasölu eða aðra þætti. Við heyrðum það í umræðum um þessi mál fyrir áramót og þeim upplýsingum sem bárust til þingsins og þeim umsögnum sem bárust

ársins, að taka tillit til þess að þessi þáttur gæti þurft að fasast út í einhverjum skrefum en ekki hafa afmarkaðan endapunkt um mánaðamótin janúar/febrúar 2022 sem er nú eins og þekkt er hvað erfiðasti tími ársins í mörgum skilningi í rekstri.

stunda sína íþrótt á íþróttasamningi við félög og þjálfarar eru iðulega á verktakasamningi en ekki starfandi sem launamenn hjá viðkomandi klúbbi. Sem betur fer, eftir miklar athugasemdir og eftirfylgni okkar ýmissa í stjórnarandstöðunni, var brugðist við með þeim hætti að verktakagreiðslurnar voru felldar undir þetta frumvarp og gerðar því sem

að litið yrði til þess hvort ekki væri ástæða til að jafna þetta hlutfall núna, bara í ljósi þess að það hefur raunveruleg áhrif. Ef ég man rétt, þó að ég hafi tillöguna ekki hjá mér núna,

Daðasonar, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að þetta frumvarp sé skoðað í því ljósi að það er eitt púsl í þeirri mynd sem við komum með núna gagnvart íþróttunum. Menntamálaráðherra mun óska eftir því við þingið að fá samþykkta heimild

En ástæðan fyrir að ég er að nefna þetta hérna er að það hefur verið mikill sláttur á tilteknum ráðherrum undanfarið þar sem ríkissjóður hefur verið eins galopinn og nokkur kostur er hvað það varðar að tryggja sér stuðning ákveðinna hópa en þarna var alveg greinilegt í byrjun að það var enginn sérstakur skilningur á því hjá ríkisstjórninni að verktakahluti íþróttahreyfingarinnar þyrfti á því að halda að fá sambærilegan stuðning og launamannahlutinn,

var að þessi skilningur væri ekki til staðar. Auðvitað ætti hann að vera til staðar í menntamálaráðuneytinu, hjá menntamálaráðherra, því það er auðvitað það ráðuneyti sem er í stöðugum samskiptum við þá sem höndla

skilningsleysið á stöðunni hafi verið með þeim hætti sem birtist í frumvarpinu eins og mælt var fyrir því hinn 3. desember síðastliðinn.

löggjöfina, með leyfi forseta: „Á þeim grunni og líka á þeim grunni að Vinnumálastofnun er að sýsla með launagreiðslur, er að vinna með launamönnum en ekki með verktökum, var ákveðið að gera breytingar, að leggja frumvarpið fram með þeim hætti hér að það fjármagn sem ætlað væri til verktakagreiðslna færi í sérstakan sjóð sem greitt væri út úr af hálfu menntamálaráðherra.

fyrir að hafa fært þetta mál til miklu betri vegar en raunin var í upphafi. Ég held að það hafi skipt gríðarlega miklu máli fyrir íþróttahreyfinguna í landinu. Það hefur verið algjört lykilatriði að verktakahluti launakostnaðar, starfskostnaðar íþróttahreyfingarinnar, hafi verið felldur undir þetta mál. Ástæðan fyrir því að ég rifja upp þessa afstöðu hæstv. félagsmálaráðherra í byrjun málsins er að þetta skiptir máli. Vilji ríkisstjórnarinnar stóð í upphafi ekki til þess að láta verktakagreiðslurnar falla hér undir. Þetta var eitt af því sem lagaðist verulega í meðförum þingsins að áeggjan stjórnarandstöðunnar og sú breyting sem varð á þessu máli ætti auðvitað undirstrika það hversu oft því tækifæri hefur verið glutrað niður að hlusta á a.m.k. hluta stjórnarandstöðunnar um þær lausnir sem lagðar eru fram, í stað þess að þurfa síðan að taka lausnirnar upp í einhverjum grímubúningi eða felulitum nokkrum vikum eða mánuðum síðar. Þessa umræðu þekkjum við auðvitað frá undanförnum vikum og mánuðum og það hefur ítrekað komið upp. Ég ætla bara aftur, í ljósi þess hversu vel þessi leið hefur virkað og að nú sé hún framlengd um fjóra mánuði, að hrósa okkur í stjórnarandstöðunni fyrir að hafa lagað málið í slíku grundvallaratriði sem hér um ræðir strax í desember og ég held að það hafi verið íþróttahreyfingunni til mikilla heilla.

okkur öll, ekki bara börn og unglinga, sem eru kannski hvað duglegust í íþróttum, heldur okkur öll. Auðvitað mættu sum okkar vera aðeins duglegri við að iðka íþróttir en það er nú bara eins og það er.

hefur árangurinn af vinnu sérfræðinganna verið býsna góður. Það er samt mikilvægt fyrir okkur, og ég kem aðeins að því síðar, að fara að horfa fram á við, hugsa um hvernig við ætlum að svara spurningunum sem bíða okkar.

stækkar gríðarlega hratt og eftir því sem maður hefur náð að lesa sér til þá virðist vera meira horft á og fylgst með rafíþróttum en flestum öðrum íþróttum þegar þær eru í gangi.

og er miður að ekki tókst að ná því í gegn. Ég furða mig aðeins á orðalaginu í nefndarálitinu um að það hefði verið svo umfangsmikið eða eitthvað slíkt. Ég ætla að vitna beint í

þótt jákvætt sé. En á sama tíma sjáum við að þeim sem vilja nota sumarið í að mennta sig stendur ekki til boða að fara í nám annars staðar en á vegum ríkisins eða hins opinbera.

íþróttafélögin, atvinnulífið, þannig að við getum komið sterk út úr þessum leiðinlega faraldri sem á hefur okkur herjað.

til að veita einhverja sýn um hvernig við eigum að fara inn í framtíðina út úr þessu ástandi, hvernig við eigum að skapa störf og verðmæti sem svo sannarlega þarf á að halda. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við komum því strax á framfæri að við þurfum að gera það með því að búa til umhverfi fyrir þessi félög og fyrirtæki, fyrir atvinnulífið á Íslandi til að það geti vaxið og dafnað, til að það geti aukið veltu sína og tekjur og ráðið til sín fleira fólk og þannig

Miðað við hvernig tekið er á málum í dag þá er ég ekki bjartsýnn á hvað kæmi út úr slíkum aðgerðum.

Eflaust er hægt að útfæra það með einhverjum hætti, en ég hugsa að það geti verið mjög snúið hvar eigi að draga mörkin. En við sjáum til. Kannski skýrist það í umræðunum sem eiga eftir að fara fram um þetta mál.

vegar kominn tími til að fara að ræða stjórnmál, ræða pólitík og hvað tekur við.

hafi verið réttlætanleg“ vegna ýmissa atriða. Þar er talinn upp aldur, félagslegar aðstæður sem tengjast skertri vinnufærni eða umönnunarskylda vegna ungra barna.

Ég skrifaði eftir þingmanninum að það að hafa vinnu skipti meira máli en að fá rétta vinnu, þ.e. ef það væri ómögulegt að fá rétta vinnu. eigum við endilega að gefa okkur í dag, þegar við erum að rísa upp úr ástandinu eftir Covid, að rétta vinnan sé ómöguleg í nánustu framtíð? Það er spurning hvort það séu gild sjónarmið, gild sjónarmið, á þessum tímum þegar atvinnuleysi er mikið en vonandi mjög tímabundið, að losa aðeins um reglurnar þannig að við séum ekki að ýta fólki inn í sama þrönga farveg og er kannski eðlilegt að sé í venjulegu árferði.

við tökum náttúrlega undir með þeim einstaklingum sem eiga í hlut vegna þess að fólk sem hefur misst eða hefur átt á hættu að missa vinnuna í faraldrinum á náttúrlega stuðning okkar allra.

til jaðartilvik sem ekki fylgja með. Það sem er kannski vont í þessu máli er að hér er ekki jafnræðis gætt, t.d. meðal félaga sem stunda æskulýðsstarfsemi. Það skýtur skökku við að félagsskapur eins og t.d. KFUM og K skuli ekki njóta sömu réttinda og íþróttafélög. Það hefur jú komið fram, herra forseti, að

faraldrinum er „lokið“ eða þegar við sjáum út úr þessu mesta kófi sem við höfum verið að berjast við. Börnin eru ekki laus, þau halda áfram að hafa áhyggjur og og mikla fyrir sér hlutina, því miður. Þess vegna skýtur skökku við að félagsskapur sem

Þeir hafa oft setið hjá og ekki notið þeirra aðgerða sem hefur verið gripið til og/eða að aðgerðirnar hafi ekki verið nógu skýrar þannig að

orðið fyrir miklum búsifjum í þessum faraldri út af samkomubanni og út af því að eins og margir vita hafa hafa giftingar mikið legið niðri í landinu í rúmt ár þannig að þar er uppsafnaður, ekki vandi heldur uppsöfnuð þörf fyrir að

að gæta að einyrkjum og sérstaklega þeim einyrkjum sem eru í því sem við köllum listgreinar.

En við erum hér að fjalla um frumvarp til laga um atvinnuleysistryggingar og lög um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs. víkja orðum mínum að þeirri stöðu sem núna er uppi. Auðvitað er nauðsynlegt að fara í framlengingu á þeim úrræðum sem eru til staðar nú þegar

er varðar það að atvinnuleitendur séu á einhvern hátt að misnota kerfið, að atvinnuleitendur séu ekki að bregðast við þegar atvinnuveitendur koma með fulla vasa af störfum og bjóða þau. Því miður hefur aðeins borið á þessari umræðu að undanförnu og ég verð að segja að ég fagna því þegar forstjóri Vinnumálastofnunar og aðrir sem gerst þekkja í þessum málum koma fram og greina frá raunveruleikanum eins og hann birtist þeim. Það er jú svo að það vinnumarkaðsátak sem núna er í gangi, að hefja störf úti um allt samfélag, hefur skapað fjölmörg störf og er það auðvitað af hinu góða og heldur betur. En þetta er vinnumarkaðsátak þar sem vinnuveitandi fær stuðning úr okkar sameiginlegu sjóðum til að ráða fólk til starfa

Þú sækir um störf, umsóknarfrestur rennur út eftir hálfan mánuð eða tíu daga eða eitthvað slíkt og þú ert með

aðeins minna draumastarf á öðrum stað og svo kannski tvö, þrjú önnur störf sem maður fer í ef það býðst en það eru ekki draumastörfin.

skýra afstöðu frá gestum nefndarinnar varðandi það að þau verða ekki vör við að fólk sé að neita atvinnu til þess eins að geta áfram verið á atvinnuleysisbótum. Þau segja einfaldlega að svo sé ekki, að það séu innan við 2% sem séu beinlínis að neita þeirri vinnu sem býðst. Hins vegar er það auðvitað þannig með þau fjölmörgu störf sem eru undir í þessu átaksverkefni að þetta tekur allt eðlilegan tíma. Hvers vegna? Jú, vegna þess að sá sem starfið hefur, vinnuveitandinn, kemur inn til Vinnumálastofnunar, mögulega með einhverja pappíra upp á vasann um að starf sé lætur vita hjá Vinnumálastofnun, Vinnumálastofnun þarf þá að fara yfir pappíra og ráðningarsamning og þess háttar af því vinnuveitandinn er kominn með þetta í hendur. En þá kemur upp að það á eftir að fylla út upplýsingar um mögulegan starfsmann en líka einfaldlega upplýsingar um kaup og kjör eða upplýsingar um vinnutíma eða upplýsingar um annað. ferlið. Það tefur ferlið þegar gögn eru ófullnægjandi þegar þau koma til Vinnumálastofnunar og þegar um er að ræða 9.000 störf þá er augljóst að það þarf að vanda mjög til verka.

að vinnuveitendur séu ekki að stunda undirboð, að ekki sé verið að greiða undir lágmarkslaunum, að ekki sé verið að krefjast ómældrar vinnu fyrir ónóga þóknun eða að aðstæður séu á einhvern hátt ekki í samræmi við lög og reglur á vinnumarkaði. Þetta er auðvitað eitthvað sem við getum ekki gefið neinn afslátt af þrátt fyrir að það sé mikið atvinnuleysi. Hvers vegna getum við ekki gert það? Jú, vegna þess að það myndi hafa veruleg ruðningsáhrif á allan vinnumarkaðinn á Íslandi. Ef það myndi leyfast núna að gefa einhvern afslátt af því að borga fólki ekki undir lágmarkslaunum fyrir tiltekna vinnu þá værum við komin í einhvers konar spíral niður allt kerfið og út um allt kerfið. Þá værum við búin að riðla samkeppni á markaði milli sambærilegra fyrirtækja og búa til einn allsherjarhvata um samfélagið allt að hefja nú magnhópuppsagnir til þess að ná niður launakostnaði. Við sjáum það öll að þetta gengur auðvitað alls ekki. Það er út af þessu sem þetta ferli allt er að taka langan tíma, er að tefja og þrátt fyrir góðan vilja alls þess starfsfólks sem er þarna inni. Það er, eins og áður sagði, sagði, auðvitað að leggja sig allt fram við að afgreiða hratt og vel þær umsóknir sem eru þarna inni og para saman laus störf við laust vinnuafl en líka að tryggja að ekki sé verið að svína á fólki.

laun sem í venjulegu árferði væru ekki boðin fyrir sambærileg störf. Það kom líka fram í nefndinni að ekki væru margir að hafna vinnu vegna fjarlægðar frá heimili. Þó hlýtur það að teljast eðlilegt, t.d. ef um er að ræða starf til skemmri tíma, starf þar sem viðkomandi þarf að útvega sér húsnæði, starf þar sem viðkomandi þarf að flytjast landshorna á milli, mögulega með fjölskyldu sína, í óvissu, í þannig aðstæður að óvíst er um hversu lengi starfið býðst, hversu mikla vinnu er að fá, hvort um er að ræða mjög sundurslitinn dag eins og við heyrðum af að væri mögulega verið að bjóða upp á hér í einhverjum störfum þar sem þar sem boðið er upp á það að koma inn og vinna í tvo tíma og eiga svo að fara aftur heim í tvo tíma og koma svo aftur á vakt í tvo tíma en fá ekki borgað fyrir tímann á milli og vera í því meira og minna allan sólarhringinn að detta inn í tvo tíma og þrjá tíma í senn. En auðvitað tekur tíma að keyra á milli vinnustaðar og heimilis, fyrir utan það að fólk sem hefur fyrir fjölskyldu að sjá og þarf að annast börnin sín getur illa séð um börn og heimili þegar dagurinn er slitinn svona mikið í sundur. Ég held að við þurfum öll að að sýna þessu ástandi svolítinn skilning núna. Við vorum ekki endilega við því búin að ferðaþjónustan myndi taka svona hressilega við sér fljótt eftir þetta tímabil, þennan heimsfaraldur. Og þó að við viljum gjarnan koma öllum í störf strax og viljum koma ferðaþjónustunni í blússandi gang strax auðvitað líka staðreynd málsins að ferðaþjónustan var að miklu leyti til drifin áfram af erlendu vinnuafli, af erlendum einstaklingum sem komu hingað til lengri eða skemmri tíma til starfa. Það fólk býr auðvitað sumt hér enn þá og tók ákvörðun um að búa hér til lengri tíma en margir eru farnir aftur.

maður fari og reyni að fá vinnu annars staðar en í því landi sem maður hefur búið að undanförnu. Og þetta á við hvort sem um er að ræða íslenska ríkisborgara eða erlenda. Við sem erum íslenskir ríkisborgarar megum líka gera þetta, við megum líka freista þess að fara út fyrir Ísland og leita að störfum einhvers staðar annars staðar í Evrópu, verandi á atvinnuleysisskrá, í allt að þrjá mánuði. Og þegar það kemur skyndilega símtal á mánudegi og þú ert í atvinnuleit í öðru ríki, mögulega í umsóknarferli í öðru ríki þar sem þú vonast til að verða útvalin, getur verið býsna erfitt að hlaupa frá því borði til að festa sig annars staðar.

maður hafir hafnað vinnunni. En aðstæður eru bara þannig að þú ert að bíða eftir svari og hefur mögulega farið í gegnum einhver tvö verkefni eða þrjú, einhver próf, farið í atvinnuviðtöl og þess háttar, allt á einum og sama vinnustaðnum, ert komin í gegnum mikla síu og ferð nú varla að henda því í burtu fyrir eitthvert starf sem er kannski miklu minna spennandi en það sem þú ert þó enn þá í röðinni að sækja um. Þannig að það eru ýmsar ástæður fyrir því að fólk hleypur ekki til þegar tiltekið starf býðst, bara vegna aðstæðna og það geta verið fjölmargar aðstæður. Það er ekki alltaf það versta uppi. Almenningur er ekki að reyna að svína á kerfinu, bara alls ekki. Við verðum að horfa á þetta sameiginlega kerfi okkar sem stuðning við þá sem þurfa á því að halda og við eigum að höndla með og umgangast þetta kerfi okkar þannig að það komi einmitt þeim til aðstoðar sem þurfa á því að halda og reyna að draga úr því að maka tortryggni á allt og alla sem þurfa tímabundið að njóta þessa stuðnings úr okkar sameiginlega kerfi.

með leyfi forseta: „Almenningur er ekki að reyna að svína á kerfinu.“ Mér finnst þetta einmitt vera rauður þráður sem við þurfum að halda á lofti þegar skerðingar og tortryggni eru alls staðar í millifærslukerfum, framfærslukerfum sem fólk þarf að reiða sig á. En mig langar að fá hv. þingmann til að fara aðeins með mér í tímaferðalag aftur til desember þegar þegar hv. þingmaður lagði til að launatengd gjöld yrðu hluti af því sem íþróttafélög fengju úr ríkissjóði til þess að við værum ekki að skerða styrkinn strax í fyrsta skrefi. Sú tillaga var felld hér í þingsal.

lok haustþings þegar sú sem hér stendur var að reyna að vekja þingmenn meiri hlutans upp af

á skattinum, eins og það væri eitthvert samasemmerki milli þess, en áttuðu sig ekki á því að til þess að fá stuðning þá þarf fólk að vera búið að gefa upp verktakagreiðslurnar sínar. Það þarf að vera alveg ljóst að þær greiðslur hafi átt sér stað þannig að þetta voru óþarfar áhyggjur, og rétt munað hjá þingmanninum, meiri hlutinn felldi þá tillögu mína í fyrstu umferð.

á sama tíma og þingmenn sögðust hafa greitt atkvæði gegn henni í þeirri trú að málið færi aftur til nefndar og að um málið væri full samstaða. Þetta var alger sirkus í desember, en síðan kom breytingartillaga nefndarinnar. Þar náðist samstaða um að gera efnislega það sem hv. þingmaður lagði til varðandi launatengdu gjöldin. Mér hefði þótt mjög gott ef við hefðum núna á þessum tímapunkti fengið sömu niðurstöðu varðandi breytingartillögu sem var felld í 2. umr. þessa frumvarps varðandi rétt stúdenta til atvinnuleysisbóta í námshléum. Það hefur verið nánast fullt starf fyrir stúdentahreyfinguna að skrifa umsagnir um akkúrat þetta atriði síðasta árið til þingsins og aldrei hefur hún hlotið áheyrn hjá stjórnarliðum. í stjórnarandstöðunni höfum verið ágætlega dugleg að hlusta en stjórnarþingmannaarmur velferðarnefndar fékkst ekki til að hlusta, þótt það væri ekki nema í þetta eina síðasta skipti fyrir sumarið.

Já, það er rétt munað, mér var þakkað fyrir að hafa bent á þetta varðandi verktakagreiðslurnar þrátt fyrir að meiri hlutinn hefði ekki treyst sér til að styðja þá tillögu vegna þess að hún kom frá stjórnarandstöðuþingmanni og yrði að fá að eiga barnið sjálfur.

þá tillögu að veita tímabundna undanþágu í lögum um atvinnuleysistryggingar þannig að námsmenn megi, bara núna í sumar, bara í sumarhléi, eins og þeir hafa greitt til, notið stuðnings úr Atvinnuleysistryggingasjóði, en því miður hafa stjórnarliðar ekki verið tilbúnir til þess. Með orðum félags- og barnamálaráðherra: Við ætlum ekki að fara að borga fólki fyrir að gera ekki neitt.

með þetta vonda fordæmi. Við heyrðum af því að opinber heilbrigðisstofnun á Suðurlandi hafi sagt upp öllu starfsfólki sínu sem sinnti þrifum til að gera samning við starfsmannaleigu sem annast þrif er þá með ýmsa verktaka sem taka að sér þrif, verktaka sem búa ekki á staðnum heldur koma keyrandi frá öðrum stöðum einu sinni í viku til að þrífa svæðið. Þetta finnst mér (Forseti hringir.) einstaklega óheppilegt af opinberri stofnun á tímum eins og þessum. En ég svara seinni spurningunni á eftir.

sem ég er ekki viss um að hafi gerst. Ég tek því heils hugar undir með hv. þingmanni hvað þetta varðar. Auðvitað á ríkið ekki að setja fyrirtækjum og fólki reglur og fara svo á svig við þær sjálft. Það er náttúrlega fyrir neðan allar hellur. En ég saknaði þess að

og slíkur félagsskapur færi þangað inn. Seinna þegar ég spurðist fyrir um þetta mál, t.d. er varðar skólabúðir, frábærar skólabúðir sem eru starfræktar að Reykjum í Hrútafirði, komu þau einmitt að lokuðum dyrum hvað þetta varðar. Þarna var mikið tekjufall en vegna þess að ekki var um að ræða algera lokun á starfsemi var ekki stuðning þar að fá. Það sem íþróttafélögin þurftu að þola á sínum tíma og þurfi vonandi aldrei aftur

á samningum til eins eða tveggja ára, sumir á lengri samningum. Þess vegna var það svo. Einyrkjarnir, (Forseti hringir.) já, það hefur verið algjört ófremdarástand á þeim vettvangi.

þá verðum við að horfa á þá staðreynd og þau dæmi að sumarfrí er mögulega ekki vegna sumarleyfis viðkomandi starfsmanns heldur vegna sumarleyfa ungra barna þar sem verið er að fara að loka leikskóla næstu fimm vikur og fólk hefur engin

Það er á vissan hátt skiljanlegt af því að við vorum í svona hamfaraflóði af verkefnum en líka alveg ofboðslega óheppileg staða af því að við erum að framlengja úrræði sem við vitum ekki alveg hvernig virkuðu. Við erum að búa til ný úrræði sem við vitum heldur ekki alveg hvernig virka og ekki síður það að búa til úrræði og grípa og búa til hvata í leiðinni fyrir fyrirtæki til þess að segja upp fólki og ráða á örlítið öðruvísi öðruvísi forsendum. Það er þetta sem er svo vont að við náum ekki að skoða með fullnægjandi hætti. Ég held að við verðum bara saman í því í haust að fara í alvöruátak í að rannsaka hvernig þetta gekk

Ég kemst ekki hjá því að hugsa að raunverulega markmiðið sé einmitt ekki annað en að láta alla neyðast til að sýna hversu duglegir þeir séu. Getur hv. þingmaður tekið undir þetta? Ég er svo gamaldags að ég verð eiginlega alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef aldrei verið neydd til að vinna af því að mér finnst yfirleitt bara gaman að vinna og jafnvel þó að það sé mjög erfitt og mjög lýjandi þá finnst mér það skemmtilegt. Ég hef verið mjög heppin með það. Ég held þrátt fyrir allt að þá sé það þannig hjá meginþorra fólks að það vilji vera í virkni, að það vilji hafa eitthvað fyrir stafni. Það er kannski ekki draumastarfið en það er þetta að

Ég þræti ekkert fyrir þetta. Ég er sammála. Ég verð sjálfur alveg óttalega eirðarlaus ef ég hef ekki nógu mikið fyrir stafni og er kannski ákveðinn vinnualki og ég held að flestir vilji einmitt virkni. En virkni er allt annað en það að þurfa að neyðast til að taka starfi sem hentar kannski ekki menntun eða hæfileikum eða hreinlega búsetu.

alla þessa uppskálduðu virkni, sérstaklega ekki þegar hún krefst þess að fólk sé að eyða heilu og hálfu dögunum í að keyra á milli staða til þess eins að geta unnið starf sem því kannski mislíkar þegar það gæti verið í fullkomlega gagnlegri virkni

Atvinnuleysistryggingakerfið er til þess að grípa þá sem þurfa á því að halda tímabundið vegna þess að þeir misstu starf sitt og með því sína framfærslu. Það er tilgangur þess kerfis. Eigum við að fara inn í einhvers konar aðra aðra útgáfu eins og ég veit að flokkur hv. þingmanns, Píratar, hefur verið mikið að tala fyrir, þ.e. einhvers konar borgaralaun? Það getur vel verið. Þess vegna segi ég já, mögulega. En ég held samt að við þurfum líka að hafa þetta öryggisnet til hliðar. Ég held að við þurfum að hafa það með.

nokkur atriði sem sýna galla á því hvernig við notum kerfið í dag, sem hefði kannski verið fullt tilefni til þess að laga í þessu frumvarpi.

Það er nokkuð sem flestir njóta þess að gera, þó kannski ekki allir alltaf á sömu forsendum. Sumir kunna betur við að sitja og lesa og skrifa og búa til einhverja þekkingu á meðan aðrir verða

að samfélagið er ekki eins og það var fyrir 100, 200, jafnvel 500 eða 1000 árum, vegna þess að það hafa orðið alveg gríðarlegar tækniframfarir og annað.

Þá er ég kannski fyrst og fremst að tala um annars vegar þennan sígilda mælikvarða á hagvöxt og hins vegar atvinnuleysisprósentu. Ef maður horfir á efnahagslega tölfræði frá hvaða landi sem er þá er atvinnuleysisstig alltaf eitt af því fyrsta sem er nefnt og lönd eru hreinlega borin saman á grunni þess hversu mikið atvinnuleysið er, bæði raunatvinnuleysi og svo falið atvinnuleysi þar sem gráir markaðir eða óformlegir markaðir koma inn í. í. Ég vil meina að þessir tveir mælikvarðar séu ótrúlega góðir til þess annars vegar að framfylgja ákveðnu siðferði, sem er rangt, og hins vegar til að búa til ímynd endalauss vaxtar, sem er ekki endilega jákvæð heldur. Það væri miklu betra að mæla framleiðsluspennu annars vegar og framleiðni eða framleiðslu hins vegar, vegna þess að markmið hagkerfisins er ekki bara að allir vinni alltaf öllum stundum og að við framleiðum sem allra mest. Ef það væri markmiðið þá væri mjög óeðlilegt að vera með eitthvað eins og frítíma eða sumarfrí eða orlof eða eitthvað þannig. Við myndum bara láta alla vinna öllum stundum. En það er ekki markmiðið. Markmiðið er miklu frekar að tryggja gnægð; tryggja næga framleiðslu á matvælum, á húsnæði, á fatnaði, á öllu því sem við þurfum, og að tryggja velferð; að fólk sé laust við sjúkdóma, hafi menntun, hafi aðgang að þekkingu og einhverju sem lyftir upp tilverunni, gerir hana áhugaverða og eftirsóknarverða.

og mannlegu hugviti, en líka þeim tækjum og búnaði sem er til hverju sinni, vegna þess að framleiðsluspenna er ekkert annað en mælikvarði á hversu mikið tæki og húsakostur og fólk eru nýtt í hagkerfinu. Höfum í huga að full nýting, 100% nýting á öllu sem til, er ekki endilega góð vegna þess að þegar offramboð er á verkefnum sem þarf að vinna, sem liggur jafnvel svolítið á að vinna, þá verður til ákveðin forgangsröðun innan hagkerfisins sem takmarkar möguleika á að tæki og fólk geti farið í þau verkefni þar sem þau nýtast best. Þá verður til pressa á að fólk fari í þau verkefni sem eru í boði, í engri sérstakri röð, án tillits til menntunar, án tillits til hæfni, án tillits til vilja, og fari frekar í að gera bara það sem þarf að gera.

En þegar við erum að tala um þróað, tæknivætt 21. aldar samfélag þá getum við gert betur. Við sjáum að við getum gert betur í því að hámarka framleiðsluspennuna hverju sinni, að vera alltaf með hana í

Ég ætla ekki að segja að fólk eigi ekki rétt á því að vinna við það sem því sýnist. En eðli góðs og öflugs hagkerfis hlýtur að vera að fólk geti valið sér og vilji velja sér þá hluti sem eru bæði hagkvæmastir og gagnlegastir og skemmtilegastir fyrir það sjálft en eru um leið gagnlegastir fyrir hagkerfið í heild. Í þessu samhengi, þegar maður horfir á lög um atvinnuleysistryggingar, bæði lögin í heild sinni eins og þau standa í dag en líka hvernig þau eru nýtt,

Ég ætla ekki, hreinlega vegna tímaskorts, að tala um þá fáránlegu hugmynd að fólk sé markvisst að misnota kerfið. Fólk sem er lengi á atvinnuleysisskrá er það af ótrúlega mörgum, ólíkum ástæðum. Það getur svo sem vel verið að einhverjir séu að misnota það. En

Það kann að líta mjög vel út fyrir einhverja eigendur til skamms tíma en til lengri tíma litið er ég nokkuð viss um að þetta muni leiða af sér kergju, óánægju og jafnvel að fyrirtæki muni eiga erfiðara uppdráttar.

það er kannski eðlilegra að við horfum til þess að þetta eru undarlegar og sérstakar aðstæður þar sem voru búin til úrræði sem pössuðu ekki fullkomlega við það hvernig atvinnuleysisbótakerfið var hannað. Verið var að púsla saman hlutum sem pössuðu ekkert endilega saman. Hættan er sú að þetta verði til þess að lítil

Hv. þingmanni varð tíðrætt um hagkerfi og fjölbreytni og úrræði hvað það varðar eða fjölbreytt hagkerfi. Það

að við getum hugsað hvað við gerum á þessum tímamótum þegar við erum að sjá fram á bjartari tíma. Covid-faraldurinn er á undanhaldi. Ég gef mér að veröldin verði ekki söm á eftir. Hvernig getur þingmaðurinn séð það fyrir sér að við

forseti. Ég tel bæði mjög rétt og mjög skynsamlegt hjá hv. þingmanni að ganga út frá því að hagkerfið verði ekki eins eftir þennan faraldur. Ég ætla samt að fá að halda því fram hafi ekkert gerst sem hefði ekki gerst hvort eð er heldur hraðaði þetta ferlinu bara umtalsvert. Allt í einu voru miklu fleiri komnir á fjarfundi úti um allan heim, staðsetning hætti að skipta máli fyrir marga geira

Ég held að það hafi aldrei breyst, fólk vill vinna, fólk vill vera duglegt. En ég óttast, og það var kannski uppistaðan í ræðu minni, að

og meira að segja fólk sem er korter í miðaldra eins og ég sjálfur sem vill sveigjanlegra vinnuform og vill hafa meiri möguleika á því að haga hlutum í samræmi við sinn áhuga, sína menntun og sína þekkingu. Það að þetta skuli vera svona ósveigjanlegt er farið að valda skaða og mun valda meiri og meiri skaða þangað til að Alþingi ákveður að taka sig til og endurskoða þetta.

á þinginu að við höfum getað hist á fundum án þess að hittast með því að vera á fjarfundum. Maður sér fyrir sér að það muni breytast á heimsmælikvarða, bara með ferðir og annað slíkt,

að of lítið sé af félagslegum úrræðum og meira af einangruðum úrræðum. Þess vegna nefndi ég að við erum félagsverur, hvort sem okkur líkar betur eða verr, og tilhneigingin til að einangra sig er of rík hjá okkur mörgum.

hvatt fólk til að hittast meira og jafnvel keppa hvert við annað, eða hvernig sem það er. Það sem ég hefði viljað sjá í þessum heimi, sem er að breytast svolítið mikið, er að við viðhöldum þessum félagslegu

Fyrir vikið hefur orðið til sú menning að stór hluti af félagslífi fólks á sér stað á vinnustaðnum. Það er bara gott og blessað nema það gerir kannski ekki ráð fyrir því að því að sumir kunna bara ekkert endilega sérstaklega vel við vinnufélaga sína, sumir vilja kannski eiga félagslíf annars staðar, í öðru samhengi. Eitt af því sem gerist þegar framleiðslan í samfélaginu verður svona mikil og gnægtin verður svona mikil er að

er virkara í félagsstarfi, er virkara í listsköpun, er virkara á ótal mörgum öðrum sviðum — ekki endilega á sviðum sem færa því laun en lífið snýst kannski ekki endilega bara um peninga hjá öllum, heldur

að ég er að reyna að skilja allt sem þarna kom fram, hver hin raunverulega skoðun þingmannsins er og hvað hann var að reyna að segja, vil ég spyrja hann: Mátti skilja ræðuna svo að þingmaðurinn liti þannig á að

það væri bara frjálst val, og sá sem myndi ekki velja það ætti þá rétt á framfærslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði? Þetta er lykilspurning. Við erum að tala um sjóð

framfærslu. Spurningin er þessi: Lítur þingmaðurinn svo á, af því að ég heyrði ræðu annars þingmanns Pírata tala þannig hér fyrir einhverjum dögum, að það væri jafnvel verðmætasköpun í því að menn fengju bara að vera á bótunum og myndu þá gera eitthvað annað?

Það er hreinlega óhagkvæmt. Það skilar minni hagkvæmni fyrir samfélagið, fyrir hagkerfið í heild sinni, en það að gefa fólki aðeins meira frjálsræði. Nú vill þannig til að ég er hlynntur frjálsum mörkuðum. Ég er svolítið á þeirri línu að ef fólk telur sig ekki þurfa að vinna þá eigi ekki að neyða það til þess. En fólk mun líklegast þurfa að vinna á einhverjum tímapunkti, ef ekki með beinum hætti þá óbeinum,

sem gerir að verkum að framleiðni hagkerfisins í heild er miklu meiri en hún var fyrir 50 eða 100 árum. Við erum ekki komin á þann punkt að enginn þurfi að vinna til þess að allir geti borðað.

hjá öllum á jafnræðisgrundvelli með einhverri grunnframfærslu eða einhverju álíka. Ég er ekki sannfærður um að við séum endilega komin á þann stað að það gangi upp fyrir alla og fyrir heilu hagkerfin.

Ég lít alltaf svo á að ef fólk finnur ekki til þess að það sé að leggja eitthvað til, skapa eitthvað, borga einhverja skatta og sé hluti af samfélaginu þá muni það verða til skaða.

Markmið hagkerfisins er ekki að allir vinni öllum stundum. Markmið hagkerfisins er ekki að framleiða eins mikið og mögulegt er. Það getur verið að það sé markmið ákveðinna stjórnmálamanna en það er ekki markmið hagkerfisins. Markmið hagkerfisins er að allir búi við gnægt, hafi nóg í sig og á, og búi við næga velferð, bæði líkamlega og andlega, til að geta gert það sem þeir vilja við líf sitt.

er ekki að einhverjir séu einhvern veginn að svindla á kerfinu eða reyna að fá sína framfærslu án þess að leggja neitt af mörkum. Það eru kannski einhverjir sem gera það og sumir eru reyndar í vinnu. Sumir eru húðlatir og þiggja laun fyrir. Það er vel þekkt á mörgum vinnustöðum, t.d. þessum. En það er ekki vandamálið sem ég er að reyna að takast á við. Vandamálið sem ég er að reyna að takast á við er: Við vitum að það er offramleiðsla á alls konar hlutum í þessu samfélagi.

kann og getur og vill vinna við frekar en að þurfa að taka einhverju starfi bara til að tikka í einhvers konar box mótmælenda vinnusiðferðisins. (Forseti að hætta að viðhalda því kerfi vegna þess að það kerfi er farið að vinna skaða á samfélaginu okkar, hagkerfinu og, meðan ég man, plánetunni okkar.

Þetta er ekki alveg einfalt mál. Það hefði kannski mátt ætla af þeim orðaskiptum sem farið hafa fram hér að það sé mjög algengt og nánast regla að atvinnuleitendur afþakki þá vinnu sem þeim standi til boða og kjósi heldur að vera á atvinnuleysisbótum. En

Eins og fólk hefur rakið hér þá eru til þess ótal ástæður, yfirleitt eðlilegar ástæður

erum við á fleygiferð, samfélag og nútímasamfélag er á fleygiferð í þróun í átt til átt til þess sem stundum er kallað harkhagkerfið, alveg sérstaklega hjá ungu fólki sem enn hefur ekki bundist fjölskyldutengslum.

í hefðbundnum fyrirtækjum. Bæði eru gagnkvæmar skyldur minni og eins eru réttindi launamanna

að tryggja þessi réttindi, tryggja að réttindi launamanna hrapi ekki niður á það stig sem það var kringum iðnbyltingu eða áður en verkalýðshreyfingin varð að því afli í samfélaginu sem mótað samfélög okkar, ekki síst samfélög okkar hér í Norður-Evrópu, með þeim hætti að launafólk býr við alls kyns mikilsverð réttindi og og almannatryggingar eru hér með tilteknum hætti, þó að vissulega mætti þar margt betur fara. Ég vildi aðeins árétta árétta þetta áður en lengra er haldið. Hitt er svo aftur annað mál að það er ekki nýlunda og það eru ekki uppfinning Pírata, eins og hefði mátt jafnvel ætla hér af orðum hv. þm. Brynjars Níelssonar, að til sé fólk sem kærir sig ekki um að taka þátt í hefðbundinni launavinnu, heldur vilji verja tíma sínum í listsköpun, garðyrkju, gróðursetningu eða hvaðeina það sem fólk fýsir að gera til þess að auðga líf sitt og annarra, nú eða bara að liggja í leti og gera ekki neitt. Það eru líka dæmi þess í gegnum mannkynssöguna og kom ekki fram með stofnun Pírata, held ég að mér sé alveg óhætt að segja. Við höfum alltaf átt fólk sem telur að það eigi að vera á kaupi við að vera til.

umtalsverð verðmæti og andleg afrek. Það má færa fyrir því rök að Halldór Laxness, okkar fremsti rithöfundur á síðustu öld, hafi verið letingi sem aldrei nennti að vinna ærlega vinnu, og ég held að ýmsir hafi litið svo á að hann væri landeyða sem væri byrði á skattborgurunum.

og verið ákaflega vinnusamur maður. Enda sagði hann að rithöfundur þyrfti aðeins að hafa einn góðan eiginleika, og ég bið forseta fyrir fram forláts á munnsöfnuðinum, en það væri að hafa góðan rass,

Það er sjálfsagt og eðlilegt að framlengja þetta úrræði. Ég hlýt þó að nefna það í þessum ræðustól að ég tel að það sé mjög miður að ekki hafi náð fram að ganga tillaga frá minni hluta velferðarnefndar, þeirra Helgu Völu Helgadóttur, Guðmundar Inga Kristinssonar og Halldóru Mogensen, um að um að leggja til breytingar á þessu frumvarpi til þess, eins og segir í nefndaráliti minni hlutans með breytingartillögunni, að bregðast við fyrirsjáanlegum atvinnuvanda námsmanna á komandi sumri. Þar segir líka að það sé deginum ljósara að fjölmargir námsmenn verði án atvinnu yfir sumartímann

lagði minni hlutinn til að námsmönnum yrði tryggður réttur til atvinnuleysisbóta í sumar. Í þessu sambandi benti minni hlutinn á að allt að 70% námsmanna framfleyta sér með hlutastörfum samkvæmt könnun Eurostudent, og ég hygg að óvíða í heiminum sé atvinnuþátttaka námsmanna jafn mikil og hún hefur þróast út í að vera hér á landi. Það liggur við að það sé nánast regla að fólk sem er í námi hafi með höndum einhver störf meðfram þessu námi til að framfleyta sér. Og það segir sig sjálft að að slík vinna meðfram námi mun fyrr eða síðar bitna á náminu. Það bitnar á gæðum námsins, það bitnar á einbeitingu að náminu og

að geta lifað og framfleytt sér raunverulega af námslánum og kjör á þeim lánum væru betri.

Það segir sig sjálft að það er ranglátt, það er misrétti og það er óboðlegt fyrir þau sem við það búa. Þessi mikla vinna meðfram námi hefur líka bitnað sérstaklega á námsmönnum í í veirufaraldrinum vegna þess að þau störf sem námsmenn inna af hendi eru og hafa yfirleitt verið í þjónustugeiranum. Þetta eru störf á veitingahúsum, gistihúsum og

Þannig að þetta er mikið réttlætismál mál og það hefði óneitanlega farið betur á því að Alþingi hefði treyst sér til þess að samþykkja þetta mál. mjög duglegt við að vekja athygli þingsins á kröfum sínum. Krafa stúdentaráðs er einföld, eins og segir í ágætri og greinargóðri umsögn stúdentaráðs við þetta mál. Hún snýst um, eins og þar segir, að vinnandi námsfólk geti sótt sér þann rétt sem það

þetta til jafns við annað vinnandi fólk og án þess að vera mismunað fyrir að stunda nám. Það er ekkert sjálfsagt mál að ungt fólk vilji búa hér á landi þegar fram líða stundir. Þegar það hefur stofnað sínar fjölskyldur og eignast sín börn

Þá er mikilvægt að við sem samfélag gerum vel við okkar námsmenn vegna þess að það mun skila sér margfalt til baka, bæði í ánægjustundum og jafnvel í kílóvattstundum og gott ef ekki hreinlega líka í mannárum.

Mig langar líka að segja að það er í rauninni ákveðin skammsýni, held ég, að stjórnvöld skuli ekki sjá sér hag í að víkka út þetta mál sem við erum að fjalla um hér. Það er ákveðin skammsýni vegna þess að við erum að tala um námsmenn og við erum að tala líka um félagasamtök, æskulýðssamtök sem vinna gott starf. Það er á sama tíma mikilvægt fyrir okkur að gera grein fyrir því að jafn mikilvægt og það er að við leyfum fólki að hugsa og liggja jafnvel í leti þá væri slíkt samfélag ekki mjög sjálfbært ef allir gerðu það.

með honum. Vissulega þarf hvata, en hvatar geta verið með ýmsu móti og hvatar að skapandi lausnum og hugvitsamlegum lausnum sem gagnast jafnvel öllum geta oft verið, ja, þeir geta t.d. verið leti. verið leti. Af því að ég nefndi nú Halldór Laxness hér áðan, rithöfundinn, þá minnir mig að ég hafi lesið um það að þegar hann var drengur og átti að moka flórinn hafi hann fundið upp einhvers konar vél, eða gert tilraun til að finna upp einhvers konar vél,

en það er í sjálfu sér ekki aðalatriðið hvernig hún virkaði eða hvort hún virkaði heldur hitt að það var leti sem var honum í rauninni hvati og aflvaki til uppfinninga,

Það held ég að sé hvati ótal uppfinninga á síðustu öld og að þannig sé það enn. Ég held að það sé ákaflega mikilvægt að það ríki ákveðið jafnvægi milli hugvitsins og svo aftur þess að strita með höndunum. Ég er ekki einn þeirra sem eru andvígir því að fólk stundi líkamlega vinnu og ég er ekki að mæla gegn því að námsmenn vinni á sumrin.

þá er örugglega hægt að fullyrða að leti geti verið hvati að ýmsum nýjungum, ég tala nú ekki um ef það er til að létta manni lífið með einhverjum hætti eða auðvelda manni störfin. Ég held reyndar að í því tilviki sem hv. þingmaður vitnar til sé líka einhvers konar innri sköpun sem gerir það að verkum að maðurinn í þessu tilviki sá tækifæri til að skapa eitthvað, búa til eitthvað til að létta sér verkin. hvað veit ég? Það er hins vegar mjög mikilvægt þegar við ræðum um námsmenn og rétt þeirra til bóta eða tryggingar á framfærslu, hvað sem við köllum það

Það er líka ákveðinn félagslegur þáttur í því að mæta til vinnu og framfleyta sér, það er hvati líka að búa sér til einhver verðmæti með því að mæta í vinnuna og sjá hvernig það skapar tækifæri til þess að gera annað.

starfa í umhverfi sem þeir eru ekki alla jafna í, jafnvel fara og búa annars staðar en þeir búa venjulega og reyna á sig með einhverjum öðrum hætti. Þeir læra líka á því. Þeir læra ekki bara ákveðið vinnulag og ákveðin verk, þeir læra líka á samfélagið sem þeir eru í, þeir finna sig í samhengi við samfélagið og finna sig í samhengi við annað fólk. Þess vegna er vinnan holl og það er hollt að finna sig í samfélagi við annað fólk. Hitt er aftur annað mál að stöðug vinna með námi getur bitnað á náminu með þeim hætti sem ég var að reyna að lýsa í ræðu minni og ég held að það sé mikilvægt verkefni okkar að reyna að takast á við þetta. Ég tel að það sé óeðlilega hátt hlutfall námsmanna sem

vegna þess að íslenskir stúdentar eru í allt annarri stöðu en evrópskir kollegar þeirra. Hér var nefnd Eurostudent-könnunin sem leiðir í ljós að 70% námsmanna reiða sig á

Hlutfall stúdenta undir 25 ára aldri er hið næstlægsta á Íslandi af öllum Evrópuríkjum sem taka þátt í Eurostudent. Íslenskir stúdentar eru lengur að koma sér í gegnum háskólann, m.a. vegna þess að vinnan tekur frá þeim tíma, orku og einbeitingu sem gæti annars farið í námið. Þannig að það að tryggja mannsæmandi kjör í gegnum

Það er bara búið að hækka grunnframfærslu námsmanna tímabundið um 6% vegna Covid, það er ekki nein varanleg hækkun á grunnframfærslu sem nauðsynleg er og ekki er heldur verið að taka á þeirri staðreynd að námslánakerfið gerir ráð fyrir því að námsmenn séu með fullar tekjur þrjá mánuði á ári vegna þess að námslán eru veitt í níu mánuði á ári. Þess vegna langar mig að spyrja þingmanninn hvort hann kunni einhverja skýringu á því skeytingarleysi sem stjórnarmeirihlutinn hefur sýnt gagnvart síendurtekinni og einfaldri kröfu námsmanna um öryggisnetið sem felst í atvinnuleysistryggingum í námshléum.

Ég held raunar að þeir sem stjórna landinu séu kannski, ég segi ekki af minni kynslóð

hér og þar um landið, maður var í fiskvinnu, maður var í alls konar verkamannavinnu og hafði gott af þessu. Maður þénaði vel á þessu og svo gat maður lifað af þessu svolítið fram eftir vetri.

og ískyggilega hátt hlutfall námsmanna sem þarf að vinna með náminu, þarf að vera í stöðugri vinnu með þeirri miklu vinnu sem náminu fylgir og almennt og og almennt og yfirleitt má segja að þetta sé allt of mikið basl. Það er allt of mikið basl að vera námsmaður á Íslandi. Það er allt of mikil basl sem fylgir því

mál er kannski fast í einhverri hugmynd um að það sé bara allt í lagi að vera stúdent að harka. Sveltandi stúdentinn sé einhvern veginn rómantísk mynd sem fólk sér fyrir sér, mögulega vegna þess að öll þessi kerfi sem hv. þingmaður nefnir, sem eru stuðningskerfin okkar í samfélaginu, voru bara allt annars eðlis þegar þetta fólk, sem er af annarri kynslóð, gekk í gegnum háskólanám. Ég veit það ekki. En

vinnu geti sótt sér atvinnuleysisbætur í námshléum þegar það fær ekki námslán, bara út á það atvinnutryggingagjald sem viðkomandi hefur greitt í sameiginlega sjóði. Þau vilja bara fá út úr sjóðnum það sem þau hafa lagt inn. Og af því að stúdentaráð er nánast í hálfu starfi við að skrifa umsagnir um þetta sama atriði trekk í trekk til þingsins er vert að nefna að þau hafa undirbyggt sína afstöðu mjög vel, hafa gert hverja könnunina á fætur annarri í sínum hópi. Í þeirri síðustu kom fram að af stúdentum á landsvísu segist fjórðungur glíma við mikla eða mjög mikla fjárhagsörðugleika.

eiga vart til hnífs og skeiðar og lesa heimspeki og læknisfræði, ég veit það ekki. Ég veit bara að þetta kerfi hyglar þeim ríku

fólki frá efnaminni heimilum kleift að brjótast til mennta og það skipti raunverulega máli í lífi ótal fjölskyldna. Þetta bylti íslensku samfélagi En nú erum við einhvern veginn komin aftur á sama stað. Af því að ég var að tala hér áðan um að ástandið væri eins og í kringum iðnbyltinguna í samskiptum launamanna og atvinnurekenda er það líka orðið þannig, eða er að þróast út í að verða þannig, að það er eingöngu ungt fólk sem á öflugan fjárhagslegan bakhjarl í foreldrum eða öðru sem getur komið sér upp heimili, sem er nú bara grunnþörf. Getur komið sér upp heimili og getur menntað sig sómasamlega landi og lýð til heilla.

Þetta mál vekur athygli hjá mér í stærra samhengi. Hér er verið að fjalla um atvinnuleysistryggingar og

Vandinn er kannski að atvinnuleysisbótakerfið og tryggingakerfið er ekkert rosalega tímabundið. Við erum að tala um ár, meira en ár. Það er rosalega langur tími til þess að ná sér aftur á strik á þeim kjörum eða bótum sem um ræðir. eða bótum sem um ræðir. Þess konar kerfi sem við erum að nota núna á eftir að úreldast tiltölulega hratt á næstu árum með aukinni sjálfvirknivæðingu

Þá á ég aðallega við handverk, tíma mannsins. Það verður ekki fólk sem mun framleiða þær nauðsynjar sem við munum þurfa til að hafa ofan í

Það breytir því hvernig við nálgumst hagkerfið, hvernig við nálgumst nauðsyn þess að geta lifað á þessari jörð

En hérna er þróunin að byrja. Sjálfvirknivæðingin er að taka rosalega stórt stökk

Þetta ætti að vekja okkur til umhugsunar um það hvernig atvinnuleysistryggingakerfið ætti að fara að þróast.

Hérna erum við auðvitað að glíma við íþróttafélög sérstaklega og hvernig fyrirkomulagið er þar og það virkar svo sem aðeins öðruvísi. Við viljum halda þessari starfsemi í gangi

þar sem ein kjötfruma margfaldast og getur fætt marga, við erum að tala um biblíuskalaframleiðslu á mat í rauninni. Kostnaðurinn við það er það er í lágmarki miðað við þann framleiðslukostnað á bæði plöntum og dýrum sem við sjáum í dag, ekki akkúrat eins og er en mun verða í nálægri framtíð. Ég býst fastlega við að upplifa það sjálfur, þess háttar samfélag. Það skiptir máli þegar við nálgumst þau mál sem varða einmitt atvinnuleysistryggingar, eins og þetta mál, að við ættum að fara að huga að því hvort ekki er kominn tími til að hugsa hlutina aðeins öðruvísi. Eru tvö ár, af því að fólk sé að leita sér að starfi, eitthvað sem kemur til með að virka til framtíðar eða þurfum við að fara að hugsa hlutina öðruvísi? Þurfum við að virkja úrræði eins og VRIK meira?

og eru þar af leiðandi ekki gjaldgeng til að ná í einhvern af atvinnuleysisskrá, sem er mjög skrýtið því að þarna vill maður kannski leita að einhverjum sem er tilbúinn til að leggja út í nýjar leiðir, einhvern sem er búinn að vera á atvinnuleysisbótum í heilt ár og til í að prófa nýja hluti, í samvinnu við einmitt menntakerfið. Í samvinnu við það atvinnustyrktarkerfi sem við höfum séð t.d. með Hefjum störf, væri, held ég, hægt að gera miklu áhugaverðari hluti með atvinnuleysistryggingarnar. Þetta fellur aðeins inn í hugmyndafræði MMT, með leyfi forseta, modern monetary theory, sem fjallar um atvinnutryggingu, vissa útfærslu á því að hið opinbera sé í rauninni alltaf með störf í boði, yfirleitt í einhvers konar umönnun eða eitthvað því um líkt.

Eitthvað eins og starfstrygging býður ekkert endilega upp á

væri möguleiki að ná í menntun og starfsreynslu inn á nýjan vettvang og prófa að búa til eitthvað nýtt. Það er nefnilega mjög mikið um

með svipuðum aðferðum og þegar þeir hittast þá átta þeir sig kannski á framþróun í þeim aðferðum sem þeir eru að nota sem hafa gagnast þeirra viðfangsefni og munu þá gagnast á öðru vísindasviði í öðru viðfangsefni líka af því að aðferðafræðin sem slík er svipuð. Þannig er líka hægt að taka fólk inn í nýsköpun sem er með starfsreynslu og menntun inn á vettvang sem á ekki beint við starfsreynsluna og menntunina, í nýsköpunartilgangi.

ekki bara til þess að breyta heldur af því að það er nauðsynlegt að gera það til framtíðar út af sjálfvirknivæðingu í samfélaginu sem mun gjörbreyta þeim aðstæðum sem fólk

er mögulega sjálfvirk, ekki endilega beint úr kú heldur beint úr gervijúgri eða einhverju þvílíku þar sem framleiðslukostnaðurinn er miklu lægri og felur ekki í sig sér neina notkun á dýrum. Við getum í rauninni, mannveran sem slík, látið náttúruna í friði annars staðar en nákvæmlega þar sem við búum. Það verður mjög áhugaverð framtíð fyrir bæði sjálfbærnisjónarmið og okkar fótspor á þessari jörð sem við deilum með ýmsum öðrum lífverum, fótspor sem hefur farið mjög stækkandi á undanförnum áratugum og birtist okkur í mjög svartri mynd til framtíðar ef við gerum ekkert í því.

ánægjulegt að hún skuli njóta þess skilnings sem frumvarpið ber með sér. En það er annars konar æskulýðsstarf sem er skipulagt og er ekki síður mikilvægt og það eru auðvitað margir sem sem finna sér farveg annars staðar en á vettvangi íþrótta í sínum æskuþrótti og leita að viðnámi fyrir sína krafta. Það liggur til að mynda fyrir mjög vönduð umsögn frá KFUM og

veiða út suma af samningsaðilum sínum umfram aðra þrátt fyrir að samanburðurinn milli þeirra aðila sé næstum enginn. Kannski eru einhver málefnaleg rök fyrir því að mismunandi tegund af þjónustu eða eitthvað því um líkt geti útskýrt að það gangi ekki. En ég hef ekki séð umfjöllun um það eða greiningu á því hvort sá munur er til staðar eða ekki þegar þetta er lagt fram. Það er alltaf lagt fram í svo miklum flýti, og í rauninni

geta rétt upp hönd og sagt: En hvað með okkur? Ekkert ómálefnalegt við það. Framtíðarsýnin sem ég dreg upp er

Þessi ræða var hugvekja á margan hátt. Kannski þegar fram líða stundir og ef vonir ganga eftir og þetta verður hinn besti heimur allra heima þá munum við ekki

við kannski í þrjá hópa; við verðum vanvirk, við verðum ofvirk og við verðum virk. Og vonandi sem flest okkar virk á einhvern hátt og höfum þannig virk samskipti hvert við annað og greiðum götu hvert annars og greiðum hvert öðru fyrir

teikni upp heilu bíómyndirnar eða búi til tónlist og að meiri hluti þess efnis sem mannveran mun umgangast verði búinn til af einhvers konar gervigreind.

heldur var þetta meiri distópía fyrir mér vegna þess að gallinn við gervigreind er sá að gervigreind er gervigreind. Hún er ekki óútreiknanleg, hún er ekki hvatvís og hún er ekki mennsk. Þó að hægt sé að setja inn í hana alls kyns mennska eiginleika þá verður hún

hvað þá? Er það ekki svipað eins og ef tré fellur í skógi og enginn er nálægt, kemur þá hljóð? Gervigreind getur verið óútreiknanleg, hún getur alveg verið hvatvís. Vissulega er hún ekki mennsk en hún lærir af mönnum og verkum manna.

ef við greinum ekki muninn, ef við getum ekki bent á eitthvert verk og sagt: Það var tölva sem samdi þetta eða það var maður sem samdi þetta, þá verðum við að spyrja: Er einhver munur? Skiptir máli hvort það sé gervigreind eða mennskt efni? dreifa gæðum í sjálfvirknivæddu umhverfi verður stærsta verkefni framtíðar, tvímælalaust. Þetta er tækifæri til þess að búa til mesta ójöfnuð í sögu jarðarinnar, mannkynssögunni. Það verður mjög auðvelt að safna auð á skala sem við höfum aldrei séð áður. Þannig að já, þetta verður stærsta verkefnið. Ég hef þá skoðun að aðgengið að því að búa hlutina til sjálfvirkt verði að vera opið, opin og aðgengileg aðkoma aðkoma að því að allir geti í rauninni framleitt sína hluti sjálfvirkt. Eru allar breytingar framfarir? Sumar breytingar eru óhjákvæmilegar.

góð mál, breytingartillögur, fullfjármagnaðar o.s.frv. Því hefur öllu verið hafnað af hálfu ríkisstjórnarflokkanna á sama tíma og þeir hafa kallað eftir samstarfi í aðgerðum og samstöðu í aðgerðum vegna veirufaraldursins.

Þetta bentum við í Miðflokknum á hér þegar frumvarpið var rætt á sínum tíma en á það var ekki hlustað frekar en margt annað, því miður, þegar ríkisstjórnin á í hlut.

en skólinn er hins vegar langt frá því að vera eini áhrifavaldurinn í daglegu lífi nemendanna. Sá tími sem nemendur eiga aflögu utan skóla

Sjálfsmynd unglinga er að stórum hluta mótuð í gegnum þátttöku þeirra í félags- og tómstundastarfi og íþróttir og aðrar skipulagðar tómstundir í umsjón ábyrgra aðila eru þarna til þess að byggja krakkana upp og veita þeim jákvæðan innblástur sem er mjög mikilvægt.

og meðtaka þann boðskap sem er fluttur og vera síðan í skemmtilegum félagsskap. Það kostar að halda úti þessu starfi, það kostar að hafa starfsmenn og aðstöðu og allt þetta kostar.

Trúin frá barnsárunum býr í þeim en óskilgreint er hvað slík trú merkir síðan fyrir þau á fullorðinsárum. En hún skiptir samt máli þótt persónubundin sé. sé. Í erlendum rannsóknum hefur verið skoðað hvað hafi mótað trú eða trúleysi fullorðins fólks. Niðurstöðurnar hafa verið á þann veg að miklu meiri líkur séu á að einstaklingur horfi til þeirra gilda sem hann mótaðist af á barnsárunum. Það er þörf fyrir tilgangsríkt félagsstarf þar sem barnið í heild sinni, líkami og sál, er virkjað til starfa.

Það skiptir því miklu máli að þekkja til þjóðfélagsaðstæðna barna og unglinga til að átta sig á því hvað mótar þeirra félagslegu aðstæður og skapa félagsstarf sem svarar þörfum þeirra. Félagsstarf KFUM og KFUK

Það er alltaf þannig að ólíkir hópar sækja mismunandi tómstundastarf og það á að greiða götu þessara hópa og menntamálaráðuneytið hefur gert samninga við fjölda aðila hvað þetta varðar, sem er gott. Unglingar sem sækja skipulagt tómstundastarf vikulega eða oftar eru að mörgu leyti betur settir en þeir sem ekki sækja slíkt starf. Unglingar í hópíþróttum eru með betra sjálfsálit og sjálfsmynd og minni kvíða- og þunglyndiseinkenni. Það kemur m.a. fram í rannsókn á meistarastigi við Háskóla Íslands eftir Sjöfn Þórarinsdóttur, athyglisverð rannsókn. Ekki reynist munur á kynjunum í hópi þeirra unglinga sem leggja stund á eina eða tvær tegundir skipulagðs tómstundastarfs vikulega eða oftar. Strákar eru líklegri en stelpur til að taka þátt í hópíþróttum og stunda þær oftar. Stelpur eru hins vegar í meiri hluta í kristilegu æskulýðsstarfi. Aðstæður unglinga á Íslandi eru margvíslegar og það er margt sem mótar og hefur áhrif. Kirkjan er fjarverandi í lífi flestra unglinga strax árið eftir fermingu. Því hefur hún lítil áhrif til mótunar á þeim árum sem unglingar taka barnatrúna svokölluðu til endurmats og leitast við að móta sjálfstæða lífsskoðun og trúarafstöðu. Í fljótu bragði kann okkur að finnast fátt sameiginlegt með kirkjunni og unglingahópi með rapptónlist í eyrum. Áreitið sem unglingarnir verða fyrir virðist óendanlegt, tónlistin, kvikmyndirnar, sjónvarpið, myndböndin í símanum, tölvurnar,

Unglingar eru ekki sérstakur þjóðflokkur eða markhópur sem þörf er á að meðhöndla með sérstökum eða sértækum hætti. Unglingar eru fólk sem fyrst og fremst þarf að taka alvarlega og sýna virðingu. Það á ekki eingöngu að líta á þá sem hóp heldur sem einstaklinga sem þarfnast félagsskapar, umhyggju og kærleika eins og aðrir. Unglingar þurfa að finna að þeir séu viðurkenndir og virtir og þeim treyst.

Það er kannski kjarni málsins sem ég ætlaði að koma hér að, þegar ég hef rakið hér aðeins æskulýðsstarf KFUM og KFUK og kirkjunnar. Þess vegna er, eins og kemur greinilega fram í umsögn KFUM og KFUK, ákaflega dapurlegt að hér sé verið að mismuna með þessum lögum

Þar sem íþróttahreyfingin er stór og áberandi aðili þarf oft að minna á það að undir málaflokkinn heyrir einnig skipulagt æskulýðsstarf sem ekki er starfrækt undir formerkjum íþrótta og það er það sem þetta mál snýst um að mínu mati. Gallinn á málinu er

sem manni finnst þurfa að taka á til að mæta öllum þeim þáttum sem eru staðreynd í sambandi við þá stöðu sem við erum í núna, á tímum

BSRB gerir hins vegar alvarlegar athugasemdir við það að bandalagið hafi ekki verið hluti af samráðsferli stjórnvalda við vinnslu frumvarpsins. Í greinargerð

og hátt hlutfall þeirra vegna starfa í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu og á Suðurnesjum. Með frumvarpinu er verið að bregðast við því alvarlega og langvarandi atvinnuleysi sem nú ríkir hér á landi vegna heimsfaraldursins og viðbragða gegn honum. Frá því í mars 2020, þegar sóttvarnaaðgerðir fóru að hafa afgerandi áhrif á atvinnulíf á Íslandi, hefur BSRB hvatt til öflugri stuðnings í atvinnuleysistryggingakerfinu og atvinnusköpunar. Tregða hefur verið við að lengja atvinnuleysistímabilið og hækka atvinnuleysisbætur. Þetta þýðir að þessi afmarkaði en stóri hópur er að taka á sig miklu mun meiri efnahagslegar byrðar en aðrir vegna faraldursins. Þessi umsögn fjallar um fjölda og stöðu atvinnulausra, nauðsyn þess að skapa störf, hækka atvinnuleysisbætur, framlengja hærri atvinnuleysisbætur vegna barna og lengja bótatímabilið.

Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir miklu atvinnuleysi næstu ár. Á yfirstandandi ári er gert ráð fyrir 7,8 prósenta atvinnuleysi

„Í þessu samhengi er rétt að benda á að árlegt atvinnuleysi á árunum 2000–2019 mældist að meðaltali um 3,4 prósent hjá Vinnumálastofnun. Mjög mikilvægt er að bregðast við þessari alvarlegu stöðu af krafti.

Í nýútkominni skýrslu UNICEF á Íslandi um réttindi barna á Íslandi er bent á að erfiðar efnahagsaðstæður valdi auknum efnislegum skorti meðal barna. Skýrslan byggir á gögnum frá 2009, 2014 og 2018 og sýnir að staða barna var góð í alþjóðlegum samanburði árið 2018 fyrir utan þátttöku í tómstundum. Samanburður við fyrri ár sýnir að hlutfallslega færri börn eiga kost á tómstundum en árið 2009. UNICEF hvetur stjórnvöld til að huga vel að langtímaaðgerðum gegn neikvæðum áhrifum COVID-19

jafnrétti ríki fyrir þá sem á þessari hjálp þurfa að halda.

muni líta út eftir að þessum heimsfaraldri lýkur og hver staða okkar sé í heiminum og hver breytingin verði.

fólk sem er að byrja að vinna, fólk sem er í skóla og rétt áður og eftir að fólk er búið í skóla.

hvert inn í sitt herbergi ef við getum sagt sem svo. Það fær einhvers konar svölun út úr því að vera meira í tölvum og símum og því

að við þurfum á því að halda bara til að halda þessari hlið heilsufarslega í lagi. Ég er að segja þetta í sambandi við þetta mál vegna þess að hér

Mér finnst ekki hægt að segja að það verði hver að fá að hafa það eins og hann vill þegar hann er ungur og óreyndur. Við þurfum að innprenta það í ungt fólk að hitta hvert annað og stunda félagslíf.

meðvitaðir um það hvaðan peningarnir koma. Það er kannski líka partur af þeirri fræðslu sem ég hef oft talað um, mér finnst að ungt fólk eigi líka að fá að heyra hvað

og grunnþættir þess hvernig samfélög eru saman sett, hvernig verðmætin verða til og hvernig við iðkum félagslega færni og samveru hvert við annað, án þess að, maður að segja, nokkur sé píndur til þess, þetta sé bara innprentað í ungt fólk sem jákvæð fræðsla um að lifa lífinu lifandi, hvert með öðru, en ekki að einangra sig. ég var að lesa þetta mál, hlusta á ræðurnar í dag, lesa umsagnir frá hinum og þessum aðilum, þá kom þessi hugsun mjög skýrt upp í minn koll og þess vegna vildi ég koma því á framfæri hér.

Hæstv. forseti. Ég vona að það komi virðulegum forseta á óvart að ég hef ekki enn náð því að verða afreksmaður á íþróttasviðinu. Engu að síður er ég eindreginn stuðningsmaður íþróttaiðkunar og tel starf íþróttafélaga og þeirra sem koma að starfsemi þeirra eitt af því mikilvægasta í okkar samfélagi, að ég er eindregið hlynntur því að stjórnvöld greiði sem mest fyrir slíku starfi.

krikketklúbbsins á mínum garði, eða svo taldi ég vera, en það reyndist vera krokketklúbburinn, sem er allt önnur íþrótt. Ég hafði séð fyrir mér að það væri skemmtilegt að ná því að verða formaður krikketklúbbs í Bretlandi, þótt ég hvorki kunni né skilji þá íþrótt. En þrátt fyrir að

leggja á sig þá vinnu sem þarf til að ná árangri í íþróttum. Það á ekki hvað síst við um þá sem helga starfskrafta sína því að

mikil laun. En þetta er fórnfúst og gríðarlega mikilvægt starf svoleiðis að ég er afskaplega ánægður með að menn skuli ætli að koma til móts við það. Og ekki er ég síður ánægður með árangur stjórnarandstöðunnar við að koma því að í þessu máli, eins og nú stefnir í, þeir sem vinna að því sem verktakar líði ekki fyrir það fyrirkomulag enda er mjög eðlilegt að menn sinni þessum störfum að talsverðu leyti í verktöku.

fremur en að fella þær allar í atkvæðagreiðslu. Í þessu tilviki vannst þetta ágætlega í nefndinni og og því ber að fagna. Ábendingar stjórnarandstöðunnar voru þess eðlis að það var eiginlega ekki hægt að líta fram hjá því. En þessi umræða hefur farið að snúast dálítið um aðgerðir í atvinnumálum almennt í þessu ástandi. Það er svo sem eðlilegt að setja þessi úrræði í samhengi við önnur úrræði í atvinnumálum á þessum Covid-tímum. Til að byrja með vil ég taka undir ábendingar þeirra sem hafa nefnt að það sé sérkennilegt að

en fellur utan við ramma þessa frumvarps. Ég held að það væri mikill fengur að því ef við gætum núna í umræðunni útvíkkað þetta úrræði, því að það kemur alls staðar að verulegu gagni.

þeim auknu tekjum sem það þarf til að standa undir velferðarkerfinu og rekstri ríkisins almennt. Með því er ekki verið að gera lítið úr opinberum störfum, alls ekki, en hafa þarf hugfast að það þarf

hefur í rauninni dregið úr hvötunum til þess að það skapist ný störf, ný verkefni og ný verðmætasköpun á almenna markaðnum. Það er orðið afskaplega flókið og erfitt að stofna eða reka lítil fyrirtæki á Íslandi þegar verið er að leggja á þau sömu kvaðir og alþjóðleg stórfyrirtæki. En sú er raunin núna að menn geta varla hafið rekstur lítils fyrirtækis á Íslandi án þess að vera með sérfræðinga í vinnu bara við það að fást við kerfið. Við þurfum líka að velta fyrir okkur hvort sú leið sem ríkisstjórnin hefur farið núna í viðbrögðunum vegna faraldursins sé til þess fallin að skila framtíðarárangri.

deyfilyf, ef svo má segja, fyrir atvinnulífið meðan á vandanum stendur? Í því sambandi finnst mér rétt að líta á

vegna þessara mála, vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar. Ég hef ekki heyrt menn vísa beint í það. Ég náði reyndar ekki að heyra alveg alla umræðuna en ég held að það sé vel við hæfi að vitna beint í álitið vegna þess að það gefur okkur ákveðinn umræðugrundvöll og skýrir í hverju vandinn liggur. En í þessu áliti Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka atvinnulífsins segir, með leyfi forseta: „Eftirspurn eftir ráðningarstyrkjum hefur verið nokkuð mikil að undanförnu. Ríflega 9.700 störf höfðu verið skráð í átakið Hefjum störf þann 3. júní, flest tengd ferðaþjónustu, en á sama tíma hafði einungis tekist að ráða í um 2.700 störf í gegnum átakið. Þrátt fyrir sögulegt atvinnuleysi virðist því ganga treglega að ráða fólk af atvinnuleysisskrá. Fjöldi atvinnuleitenda hefur hafnað störfum samkvæmt atvinnurekendum víðs vegar um land eða með öðrum hætti sýnt áhugaleysi á störfum. Hafa atvinnurekendur í einhverjum tilfellum tilkynnt um atvikin og viðkomandi atvinnuleitendur verið felldir af atvinnuleysisskrá.

vilji almennt ekki þiggja vinnu, og ég tek undir það, það væri mjög ósanngjarnt að halda slíku fram. En við hljótum að velta því fyrir okkur hvort við höfum hér búið til það kerfi, það fyrirkomulag, með þeim miklu skerðingum sem eru innbyggðar í kerfið, að hvatarnir séu ekki réttir, skorti einfaldlega hvata til vinnu vegna þess að þá mæti menn svo miklum skerðingum af hálfu ríkisins. Í ljósi þessara skilaboða hljótum við að velta því fyrir okkur hvort ekki sé með einhverjum hætti hægt að búa til meira hvetjandi kerfi, þar með talið meira hvetjandi skattkerfi, að skattkerfið á Íslandi er alls ekki hvetjandi. Við búum við einhverja hæstu skatta í heimi þegar greiðslur í lífeyrissjóði eru teknar með í reikninginn, eins og eðlilegt er. Þær eru hluti af skattgreiðslum víðast hvar annars staðar. Skattar eru hér mjög háir og kerfið hefur þróast í þá átt að vera letjandi frekar en hvetjandi. En svo komu nokkrir hv. þingmenn með mjög áhugaverða eða öðruvísi, skulum við segja,

jákvætt fyrirbæri og reyndi að færa rök fyrir því. Það voru svo sem áhugaverð rök og eflaust rétt að leti getur í sumum tilvikum til þess fallin að fá fólk til að velta því fyrir sér hvernig hægt sé að gera hlutina á hagkvæmari og auðveldari hátt. En við hljótum engu að síður að vilja vera hér fyrirkomulag og kerfi sem ýtir undir dugnað og verðmætasköpun og refsar a.m.k. ekki þeim sem leggja á sig vinnu við að búa til verðmæti, því að aukin verðmætasköpun er akkúrat það sem samfélagið þarf á að halda.

notkun útlensku hér í ræðustól, þá verð ég engu að síður að fá að vitna í erlent heiti bókar, af því að hún var skrifuð á þýsku og titillinn var á þýsku; hin sögulega og fræga bók Max Webers,

Þessi bók er líklega ein sú áhrifamesta í sögu félagsfræði og lýsir því hvernig vinnusiðferði og menning getur skipt máli og jafnvel skipt öllu máli um framþróun samfélaga og aukna velmegun. Ég er þeirrar skoðunar að vinnusiðferðið sem þar er lýst, og þar með talið vinnusiðferði Íslendinga í gegnum tíðina, hafi reynst okkur mjög vel og verið algjört lykilatriði í uppbyggingu samfélagsins, í uppbyggingu samfélags sem býr oft við mjög erfiðar aðstæður. Fyrir vikið ættu stjórnvöld að setja lög og reglur sem hvetja til þess að þetta jákvæða vinnusiðferði Íslendinga nýtist, hvetja til verðmætasköpunar, framleiðsluvinnu, vegna þess að einungis þannig

Þótt ég fagni þessu máli tvímælalaust þá tel ég rétt að stjórnvöld hugleiði það hvort í framhaldinu megi ekki koma upp kerfi sem er meira hvetjandi.

atvik frá desember síðastliðnum þegar við vorum hér með til umfjöllunar frumvarp um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar á tímum kórónuveirufaraldursins

og snerist um að greiðslur til íþróttafélaga næðu ekki einungis til fastráðins starfsfólks heldur líka verktaka.

það vantaði að tiltaka sérstaklega að styrkirnir næðu til launatengdra gjalda vegna verktaka. Það hefði að óbreyttu haft þau áhrif að þeir fjármunir sem til íþróttafélaganna rynnu stæðu ekki undir sama starfshlutfalli og þeim væri ætlað. ætlað. Helga Vala Helgadóttir lagði því fram breytingartillögu í desember um að launatengdu gjöldin væru sérstaklega tiltekin í lögunum.

þeir þökkuðu fyrir breytingartillöguna, sögðu að um þetta mál ríkti full samstaða en að vegna þess að málið væri að fara til nefndar þá hefðu þeir greitt atkvæði gegn breytingartillögunni, vegna þess að það er svo fast inngróið í stjórnarmeirihlutann á köflum að mega ekki samþykkja breytingartillögu ef hún kemur úr vitlausri átt að stundum fella stjórnarliðar breytingartillögu á sama tíma og þeir segjast styðja hana. En þeir átta sig ekki á því að stuðningurinn er ekki bara orð sem við látum frá okkur hér í pontu heldur snýst stuðningur við breytingartillögu um að ýta á já-takkann á borðunum okkar, sem þau gerðu ekki í þessu tilviki. Velferðarnefnd náði að vinna sig fram úr þessu í desember og skilaði við 3. umr. til þingsins sameiginlegri breytingartillögu sem var efnislega

en ágætt að rifja það upp til að muna hvaða kúltúr ríkir stundum um þessi mál. Tillögur stjórnarandstöðunnar eru felldar hér í sal vegna þess að þær þarf að endurvinna og leggja fram í nafni stjórnarliða til að þær fáist samþykktar.

hér í dag, felldu tillögu minni hlutans í velferðarnefnd um að heimilt væri að greiða atvinnuleysisbætur til þeirra sem stunda nám, þá vonaði ég að

borist okkur jafn oft, jafn skýrt og jafn vel ígrundaðar og krafa stúdentahreyfingarinnar um það að vinnandi námsfólk geti sótt sér þann rétt sem það hefur áunnið sér með greiðslu atvinnutryggingagjalds ef það fær ekki vinnu í námshléum. Stúdentaráði Háskóla Íslands reiknast til í umsögn sinni við þetta frumvarp að það hafi að baki sjö umsagnir við frumvörp er varða breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar

Annan hvern mánuð hafa stúdentar mætt hingað til þingsins nestaðir rökum og gögnum og ekki hlotið áheyrn nema hjá stjórnarandstæðingum sem leggja fram breytingartillögur sem síðan eru felldar af stjórnarliðum. En af hverju skiptir það máli, forseti? Það skiptir máli vegna þess að framfærslukerfið sem hefur verið smíðað utan um stúdenta hentar þeim ekki. Það hentar þeim ekki vegna þess að 70% íslenskra stúdenta þurfa að vinna með skóla til að framfleyta sér í námi.

niðurstöður könnunar sem unnin var í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið þar sem kom fram að á landsvísu segjast 28,4% stúdenta glíma við mikla

þegar lög um Menntasjóð námsmanna voru samþykkt fyrir tveimur árum. Þá var búið til skýrara og einfaldara regluverk, skilvirkara kerfi, en það á enn eftir að lagfæra grunnframfærsluna, töfratöluna sem stýrir því hvort stúdentar skrimta eða hafa það ágætt. Enn virðist vera einhver rómantík tengd því að það eigi að vera svolítið erfitt að vera í námi, fólk

180.000 kr. á hverjum mánuði í níu mánuði á hverju ári vegna þess að námslánakerfið reiknar með því og gerir í raun kröfu til þess að stúdentar afli sér tekna á vinnumarkaði í þrjá mánuði á ári yfir sumartímann. Það er svo sem gott og blessað þegar atvinnuástandið býður upp á það, þegar nóga vinnu er að fá og fólk í námshléum getur fyllt upp í þann kvóta sem Menntasjóðurinn krefst að það fylli upp í til að tryggja framfærslu yfir árið. En þegar atvinnuástandið snöggbreytist, eins og það gerði síðasta sumar, þannig að allur þjónustuiðnaðurinn, ferðaþjónustan, öll þessi

er hægara sagt en gert að verða sér úti um þriggja mánaða eigin tekjur yfir sumarmánuðina. Stúdentaráð

en hafði greitt tryggingagjald, hafði greitt inn í sjóðinn sem á að verja fólk ef það verður atvinnulaust,

en staðreynd málsins er sú að það hefur ekki tekist að láta þessi tvö kerfi vinna saman. Það á ekki að lenda á herðum stúdenta þegar efnahagsáfall verður á landinu. Það var ekki orðið við þessari kröfu stúdenta síðasta sumar. Nú ætlar ríkisstjórnin aftur ekki að verða við þessari kröfu stúdenta og vísar sér til varnar í þær í þær aðgerðir sem settar hafa verið af stað til að skapa störf fyrir námsmenn í sumar. Það eru fínar aðgerðir, það er fínt að búa til störf þannig að námsmenn geti jafnvel fundið eitthvað vel við sitt hæfi á sínu fræðasviði og unnið við það í sumar. En krafa stúdenta er bara að til viðbótar við þær aðgerðir njóti einstaklingar sama öryggisnets og allt annað vinnandi fólk í landinu, að fólk sem greiðir í Atvinnuleysistryggingasjóð geti, þegar það fær ekki vinnu, sótt aftur fé úr þeim sjóði.

ítrekað síðasta rúma árið. Á það hefur ekki verið hlustað og ég veit ekki alveg hvaða orð er best að nota til að lýsa því hvað mér finnst um það, það skeytingarleysi gagnvart afkomuöryggi stúdenta sem hefur verið sýnt hér ítrekað. Þetta er sorglegt á sama tíma og ríkisstjórnin bendir á að leiðin fram á við sé í gegnum nýsköpun og einhverja framþróun samfélagsins á forsendum menntakerfisins.

þannig að fólk flosni ekki úr námi bara vegna þess að það fær ekki vinnu yfir sumarið. Við erum nú þegar í þeirri stöðu að íslenskir háskólanemar eru eldri en kollegar þeirra annars vegna þess að þeir byrja seinna í háskóla. Þeir taka sér oft námshlé, kannski til að safna pening til að hafa efni á því að fara í háskóla. Þeir eru líka lengur vegna þess að það að vinna með námi tefur oft framgang námsins og þeir hafa meiri

Það var svo eftirtektarvert, það er sjaldan sem hagsmunahópur kemur jafn vel nestaður til þingsins og getur bara sýnt það svart á hvítu hvar þörfin er og hver hún er. Það sem hefur síðan fylgt er, hvað á að kalla það? Það er einhver þrjóska eða þvermóðska í ráðuneytinu, finnst manni, að vilja ekki taka sönsum þó að stúdentar séu alltaf

Þegar við tölum um að stúdentar hafi rétt til að taka fjármuni út úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem stúdentar hafa greitt inn í, þá erum við ekkert að tala um neinar róttækar breytingar, við erum einfaldlega að tala um að fólk missi ekki réttindi sem hver einasti annar aðili á vinnumarkaði hefur, einfaldlega vegna stöðu sinnar í háskóla.

Þá þurfa þau ekkert að nýta sér réttinn til að fara á atvinnuleysisbætur. Samt þurfum við að hafa hann inni í lögunum sem öryggisnet til þrautavara ef hitt grípur þau ekki. Hv. þingmaður var að spá í hvort við gætum mögulega náð saman um einhverja breytingartillögu þess efnis. Ég held ekki. Þetta kolféll hér í 2. umr. Þetta hefur kolfallið sennilega í flest af þeim sjö skiptum sem Stúdentaráð hefur sent umsagnir þessa efnis til okkar. Það er einfaldlega ekki vilji (Forseti hringir.) hjá stjórnarflokkunum til að hlusta á stúdenta og láta þau hafa það sem þau þurfa, það sem þau segjast sjálf þurfa, vegna þess að ríkisstjórnin þykist vita betur hvað þau þurfa.

fór yfir nokkuð góða þætti. Það sem ég hjó eftir var að námsmenn eru eldri á Íslandi en í viðmiðunarlöndunum, getum við sagt, og eru lengur í námi.

þannig að það þyrfti sérhæfða menntun oft og tíðum til að sinna þeim. Þess vegna tókst ekki eins vel til og lagt var upp með og það segir mér kannski að

Já, nú erum við komin í það að giska á hvað vaki fyrir stjórnvöldum. Ég Ég er að reyna að rifja upp hvernig umræðan var þegar við samþykktum lög um Menntasjóð námsmanna. Það kom alveg skýrt fram frá stúdentahreyfingunni að stærstu breytingarnar í frumvarpinu væru ekki í þágu þeirra sem væru í námi á þeim tíma heldur miklu frekar þeirra sem væru eldri og farnir að greiða til baka af námslánum. Þar voru stóru og dýru skrefin stigin. Þetta angar allt af því að

en grunnframfærslan er einfaldlega of lág. Grunnframfærsla fyrir einstæðan stúdent sem býr í eigin húsnæði er 180.000 á mánuði.

af hverju 180.000 fyrir stúdenta en aðrar grunnframfærslutölur fyrir fólk sem er í öðrum tímabundnum aðstæðum?

og hlýtur þá að hafa áhrif á andlega heilsu námsmanna, það getur gert það, að vera í þessari spennitreyju. Ég held að það sé rétt hjá hv. þingmanni að stærsta málið voru

vera lengur í námi og hvaða áhrif það hefur að vera alltaf í þessari spennu og hafa áhyggjur af fjárhagnum samhliða því þurfa að ná næsta prófi til að fá eitthvað út úr lánunum.

Herra forseti. Ég held að þingmaðurinn hafi hitt naglann á höfuðið þegar hún talaði um vítahring í þessu samhengi vegna þess að of lág grunnframfærsla leiðir til þess að of mikið af stúdentum þarf að vinna með námi sem leiðir aftur til þess að vinna getur farið að koma niður á námsframvindu. Þar með fer fólk að vera lengur í námi og þarf síðan að taka hærri námslán. Það sem við gerðum með lögum um menntasjóð var að innleiða styrkjakerfi sem átti að virka hvetjandi á námsmenn til að hraða framvindu sinni en það kerfi getur ekki virkað nema ákveðið hvetjandi. Grunnframfærslan er áfram það lítil að fólk þarf áfram að framfleyta sér með vinnu og það kemur áfram niður á námi. Það breytir engu þó að fólk sjái ljósið við enda ganganna í formi styrkja ef það hefur ekki efni á því að helga sig náminu 100% vegna þess að grunnframfærslan er of lág. Og svo er kannski ágætt að rifja líka upp þá stöðu sem var búin til þegar styrkjakerfið var innleitt og ákveðið á sama tíma að lánahlutinn yrði að vera sjálfbær

Hæstv. forseti. Þetta eru fínar umræður hér, svo sannarlega. Það er ekki oft sem okkur gefst tími til að fara svona ofan í málin.

Ég mun leggja fram breytingartillögu sem tekur utan um æskulýðsstarfið vegna þess að mér finnst, eins og hefur komið fram hér í dag í nánast flestum ræðum, að það sé réttlætismál að taka alla undir og sérstaklega þegar við erum ekki að tala um þetta til lengri tíma. Það mætti svo mín vegna meta ávinninginn af því,

hóp erum við í rauninni að gefa merki um að þetta starf skipti ekki máli og þessi börn eigi ekki að búa við sömu tækifæri og þau sem stunda skipulagt íþróttastarf, til að komast í gegnum þessa síðustu metra núna, ég vil leyfa mér að segja það. Það horfa allir fram til bjartari tíma og vonandi gengur það nú allt eftir. En ef við ætlum að gera þetta þá verðum við að gera þetta rétt og vel þannig að allir geti notið.

við lesum um og heyrum um í fréttum og ýmsum miðlum um að andlegri heilsu barna og ungmenna fari hrakandi. Nú þegar flestir sjá til sólar þá virkar það stundum öfugt á þá sem ekki ná að líta svo hátt upp. Það skiptir mjög miklu máli að við tökum okkur til núna og grípum öll þessi börn.

En það hafa ekki beint verið góð hlustunarskilyrði varðandi þessi mál. Það á einhvern veginn að drífa þetta mál bara í gegn en þetta er ekki nógu gott.

þá á auðvitað að sjá til þess að þeir njóti þess. Þetta er snúið en við getum alveg vandað okkur. En það skortir á vilja meiri hluta hér á þingi til að fara í það

Það þykir öruggara að framlengja þetta úrræði sem hefur reynst íþróttafélögunum afskaplega vel, að geta sótt styrki eða

Hann vildi þroska uppfinningasemi ungmenna og barna með því að fara með þau í einhvers konar útilegu til að þroska athyglisgáfu þeirra og hugmyndaflug.

nefndi reynslu sína af fyrri störfum innan ýmissa hreyfinga þá langar mig að velta því upp með þingmanninum hvort þetta sé angi af

það er félagsmálaráðherra sem leggur frumvarpið fram, hvort það lýsir einhverju skilningsleysi innan félagsmálaráðuneytis, einfaldlega vegna þess að hóparnir sem um er að ræða heyra ekki undir það ráðuneyti. Í því sambandi er nærtækt að nefna líka námsfólk, stúdentana sem heyra undir menntamálaráðuneytið sem hafa ekki hlotið neina áheyrn í þessum frumvörpum félagsmálaráðherra til þessa.

sagði fjármálaráðherra að nú yrði gert meira frekar en minna og krafti ríkissjóðs beitt af fullu afli, hvort lög af þessu tagi ættu kannski að ná til almannaheillafélaga almennt sem

Svo er eitt sem mig langar að minnast á vegna þess að hv. þingmaður nefndi alla kostina sem þetta skipulega félagsstarf hefur fyrir einstaklingana sem taka þátt í því. Þá má líka nefna, að það sé kannski ekki jafn rómantískt, að þessi starfsemi getur haft grjóthörð, jákvæð efnahagsleg áhrif. var nú bara í síðasta mánuði sem haldið var rafíþróttamót í Laugardalshöll þar sem í kringum 400 manns mættu til að keppa í því sem heitir, með leyfi forseta, „League of Legends“.

sem við þekkjum öll sem situr í tölvunni allan daginn og tekur ekki þátt í íþróttastarfi. Þetta er einmitt sá hópur. Með starfsemi rafíþróttafélaga er verið að reyna að fá þetta fólk til að efla sitt félagslega

og æskulýðsfélögunum nokkuð oft, eðlilega, því að það er vont að sjá góða hópa fá enga lausn.

Nei, okkur finnst ekki gengið nógu langt en við munum samt styðja málið vegna þess að það er, eins og ég sagði áðan, til bóta fyrir þann hóp sem það nær til. Við hefðum viljað sjá lengra gengið, við hefðum viljað sjá lausnir á málum fleiri hópa

Við skulum taka undir það að námsmenn þurfa að fá ákveðna lausn sinna mála. Hér hafa verið taldar upp ákveðnar aðgerðir sem hefur verið farið í. Þær hafa kannski ekki dugað. Við höfum talað um að verið sé að taka stutt skref en ekki stór og þessi skref þyrftu að vera stærri. Þar

vinna með heilsu og hug fólks, ungs fólks ekki síst, en auðvitað eiga allir að taka þátt í íþróttum og æskulýðsstarfi sem það geta og við eigum að styðja við slíkt að sjálfsögðu, herra forseti.

væri í rauninni eitthvað sem við ættum endilega að vera að neyða fólk í í öllum tilfellum og spunnust miklar umræðu þar af. Af því að hv. þingmaður nefnir í sinni ræðu að námsmenn ættu að geta fengið atvinnuleysisbætur, sem ég er að einhverju leyti sammála,

Hæstv. forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni að það væri mjög spennandi og í rauninni skemmtileg áskorun að horfa til þess og reyna að teikna upp kerfi þar sem við gætum

undir hatti þess að vera íþróttafélög, óska eftir að falla undir þessa lausn með svipuðum hætti og íþróttafélögin gera.

fram kæmi skilningur á því að verktakagreiðslur ættu að vera meðhöndlaðar með sambærilegum hætti

með leyfi forseta: „Einstakt tækifæri til að laga alvarlegan galla og mismunun í lögum 155/2020 um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar á tímum kórónuveirufaraldurs.“ Þarna er í rauninni verið að nálgast málið á þeim nótum að auðvitað ættu æskulýðsfélög sem þessi að njóta þess, eða eiga kost á því, að fara inn í sama stuðningskerfi og hér er áformað gagnvart íþróttafélögunum.

og fleiri. Miðað við tóninn sem berst frá íþróttafélögunum, hvort sem það eru umsagnir Ungmennafélags Íslands eða KSÍ eða annarra, þá hefur þetta, og sérstaklega sú breyting sem var gerð í meðförum velferðarnefndar í desember, að fella

þetta er von sem ætti að vera svo sjálfsögð, vonin um að Alþingi hlusti á rök sem koma fram í umsögnum og breyti málum til betri vegar þegar augljóst er að það þarf að breyta þeim. Svona ætti það náttúrlega að vera á hverjum einasta degi hjá okkur en er það ekki. Eins og þingmaðurinn bendir á er í þessum lögum fordæmi um að Alþingi hlusti meira en venjulega

Svo var einn þingmaður í nefndinni sem áttaði sig aðeins seinna á að þá þyrfti að hugsa fyrir launatengdu gjöldunum sérstaklega af því að annars væri verið að skerða styrkina til félaganna. Þar fyllist ég nefnilega smá vonleysi vegna þess að sú tillaga var felld hér í þingsal af þingmönnum stjórnarliðsins sem

Er einhver von í sjónmáli?

Þó að það séu auðvitað vonbrigði þegar stjórnarliðar koma hingað upp hver á fætur öðrum og lýsa yfir stuðningi við ákveðin sjónarmið eða ákveðið efni en labba síðan í sæti sitt og fella þá nefndartillögu

Það var fellt af stjórnarliðunum. Ég veit ekki hvort stjórnarliðum hafi þótt þeir hafa gefið nóg eftir á þeim tímapunkti hvað lagfæringar á málinu varðar í nefndinni, þeir verða að útskýra það sjálfir. En ef við reynum að átta okkur á

fjölbreytilegt starfsmannasamband innan íþróttafélaganna væri við einstaklinga. Þess vegna þurfti þingið að laga málið töluvert. Og núna í vor

Svo örstutt aftur varðandi vonina af því að mér finnst það svo áhugaverður punktur. Það er náttúrlega fáránlegt að fólk úti í bæ fyllist sérstakri von þegar það sér okkur taka rökum í málum.

Fyrst aðeins varðandi þetta með verkaskiptingu ráðuneyta. Það vakti töluverða athygli og undran þegar mælt var fyrir frumvarpinu, undanfara þessa máls, þ.e. frumvarpinu þar sem nú er verið að framlengja í meginatriðum efnisatriðin og bæta við tilteknum klásúlum.

í ræðu, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að þetta frumvarp sé skoðað í því ljósi að það er eitt púsl í þeirri mynd sem við komum með núna gagnvart íþróttunum. Menntamálaráðherra mun óska eftir því við þingið að fá samþykkta heimild til þess að auka það fjármagn sem úthlutað verður í gegnum þessa tekjufallsstyrki og það kemur væntanlega til afgreiðslu í gegnum fjárlög og vonandi verður það samþykkt.“ áfram heldur ráðherrann: „Ég fór yfir það í fyrri ræðu minni hvers vegna verktakagreiðslurnar eru ekki inni í frumvarpinu núna, hver rökin voru fyrir því og hvaðan þær breytingar komu […] Við tökum hins vegar frá fjármagn sem verður líka beðið um í þinginu, til að mæta verktakagreiðslum sem er u.þ.b. sama fjárhæð og gert er ráð fyrir að þetta frumvarp kosti.“

Þessi sjóður var auðvitað aldrei stofnaður en þessi skipting verka er í máli eins og þessu alveg örugglega til þess fallin að draga úr skýrleika og áherslunni sem hver ráðherra fyrir sig getur haft á sitt svið, ef svo má segja. Þarna virðist hafa verið tekin ákvörðun um að menntamálaráðherra

um fyrirhugaðar breytingar á lögum um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs. Ég vil í upphafi máls míns ítreka og undirstrika það sem ég sagði í minni fyrri ræðu að það er alveg nauðsynlegt að lagfæra þetta mál að því leytinu til að íþrótta- og æskulýðsfélögum sé ekki mismunað með þeim hætti sem til að mynda kemur fram í mjög góðri umsögn frá KFUM og KFUK, sem í hnotskurn felst í því að lögin nái eingöngu til íþróttafélaga innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Í umsögninni frá KFUM og KFUK er rakið að lína hafi verið dregin þvert yfir málaflokkinn íþrótta- og æskulýðsstarf, björgunarhring kastað til þeirra félaga sem skilgreina sig sem íþróttafélög meðan hin hafi troðið marvaðann.

Herra forseti. Það er rakið að þessum lögum væri réttilega breytt með því að því að þeirrar fyrirgreiðslu njóti ekki bara félög innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, sem að sjálfsögðu eru allra góðra gjalda verð og mjög gott að þeim sé sýndur þessi skilningur og stuðningur.

er því ekki verið að opna á neinar óskilgreindar flóðgáttir fjár úr ríkissjóði. Þá vil ég, herra forseti,

kröfu, eins og segir í umsögninni, „að allt vinnandi námsfólk geti sótt sér þann rétt sem þeir hafa áunnið sér með greiðslu atvinnutryggingagjalds, samkvæmt 3. gr. laga um tryggingagjald, sem launagreiðendur greiða af launum þeirra, til jafns við annað vinnandi fólk og án þess að vera mismunað fyrir að stunda nám“. Þetta er nú hógvær ósk og málefnaleg, herra forseti, og það er von mín að stjórnvöld leggi við hlustir og bæti úr þessu, bæði hvað varðar æskulýðsfélögin og stúdentana, að þessum aðilum verði ekki mismunað.

er með umsögn frá ASÍ þar sem fram kemur, með leyfi forseta: „Hvað varðar efni frumvarpsins þá er ASÍ sammála markmiðum þess og gerir ekki einstakar efnislegar athugasemdir en hvað varðar málefnin í víðara samhengi um úrræði stjórnvalda þá er vakin sérstök athygli á tvennu. Tekið er undir með þeim sjónarmiðum sem fram hafa komið hjá ýmsum aðilum í æskulýðsstarfsemi að þeirra tjóni hafi ekki verið mætt nema að litlum hluta til og ef til vill

Nú þegar hlutabótaleiðin fer að líða undir lok vill ASÍ vekja athygli á stöðu einstaklinga sem hafa fengið greiðslur þaðan um lengri eða skemmri tíma. Umræddir einstaklingar munu að óbreyttu búa við þá stöðu að eiga skertan rétt til bæði orlofslauna sem og orlofsuppbótar sem kveðið er á um í kjarasamningum að atvinnurekendur skuli greiða þeim sem starfa hjá sér, þó í hlutfalli við starfshlutfall á sl. 12 mánuðum.

Í þessu samhengi er líka rétt að hafa hugfast mikilvægi orlofstöku fyrir bæði einstaklinga og atvinnulíf. Hvað það varðar má vísa í markmið og þau almennu sjónarmið sem búa að baki laga

Nefndin fjallaði um málið og bárust umsagnir frá Hagsmunasamtökum heimilanna, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Samtökum fjármálafyrirtækja og Seðlabanka Íslands og komu fulltrúar frá þessum aðilum á fund nefndarinnar ásamt fulltrúum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Með frumvarpinu er lagt til að þau mörk sem gilda um hámark lána og greiðslubyrði þeirra sem hlutfall af tekjum verði skilgreind nánar auk þess sem lagt er til að bætt verði við ákvæði um heimild Seðlabankans til að skilgreina undanþágur frá hámörkunum vegna ákveðins hundraðshluta af heildarfjárhæð veittra lána á tilteknu tímabili. Með samþykkt frumvarpsins verður betur tryggt að Seðlabanki Íslands hafi tiltæk nauðsynleg tæki til að styðja fjármálastöðugleika og draga úr alvarlegum röskunum í fjármálakerfinu. Í umsögn frá Samtökum fjármálafyrirtækja, sem meiri hluti nefndarinnar tekur undir, kemur fram að mikilvægt sé, þegar breytingar eru gerðar á skilyrðum við lánveitingar, að þær séu kynntar vel fyrir neytendum áður en þær ganga í gildi. Gæta þurfi þess, verði þessum stjórntækjum beitt, að lánveitendur fái svigrúm til að breyta kerfum sínum og að þeir fasteignakaupendur sem þegar hafa hafið kaupferli og fengið greiðslumat verði ekki fyrir íþyngjandi áhrifum vegna hertra skilyrða.

vegna einhvers konar greiðslumats þrátt fyrir að sama fólk oft og tíðum þurfi að borga meira mánaðarlega í leigu leigu en næmi afborgunum af láni. Fólk gerir það, það greiðir sína leigu, samviskusamlega mánuð eftir mánuð, en fær hins vegar ekki að taka lán til að eignast húsnæði þótt greiðslubyrðin kunni að vera minni en leiguverðið.

maður undrast mjög þegar maður sér að fólk fær ekki greiðslumat miðað við einhverja afborgun en borgar jafnvel meira í leigu og hefur sýnt fram á að það hafi gert það í mjög langan tíma.

Ég tek alveg undir það. Þá má segja að það sé kannski óþarflega langt gengið á frelsi fólks í þessu máli nú þegar og hefur verið í talsverðan tíma og er ekki alveg nýtt. En hér er sú leið einfaldlega farin að menn telja greinilega nauðsynlegt að menn fari ekki offari í þessu sem getur haft áhrif á efnahagslegan stöðugleika þjóðarbúsins.

Herra forseti. Í ljósi þessa svars hv. þingmanns væri forvitnilegt að heyra hvort hann er kannski með fleiri hugmyndir um hvar ríkið gæti haft vit fyrir fólki og fyrirtækjum um hvers konar samninga megi gera. megi gera. Hægt er að sjá fyrir sér allmörg svið þar sem ríkið gæti hugsanlega viljað hafa vit fyrir fólki. Hér áður fyrr var Sjálfstæðisflokkurinn flokkur sem barðist fyrir því að almenningur á Íslandi gæti eignast sitt eigið húsnæði og eigin bíl og haft þannig það frelsi sem í því felst að eiga húsnæði og komast leiðar sinnar. Nú sjáum við endalausan straum straum frumvarpa þar sem reynt er að þrengja að möguleikum fólks á að eiga bifreið og komast leiðar sinnar og því er refsað á allan mögulegan hátt fyrir að gerast svo ósvífið að eiga og reka bifreið og nú bætist við þessi aukna takmörkun á möguleika fólks til að eignast húsnæði, sérstaklega tekjulægra fólks.

beina fólki frá því að fá að taka lán og koma sér upp húsnæði. Þessir sömu bankar segja svo núna að þetta frumvarp verði til þess fallið að draga enn úr líkum fólks á því að það geti eignast eigið húsnæði.

Við erum svolítið brennd og heimurinn allur af því. Þá verður alltaf auðveldara fyrir stjórnvöld og löggjafann að takmarka frelsi einstaklinga,

Brynjar Níelsson fór ágætlega yfir þróunina í pólitíkinni og m.a. hjá sínum flokki, Sjálfstæðisflokknum, hvað varðar frelsi og traust ríkisvaldsins á almenningi, fólki.

að menn í pólitíkinni tali með einum hætti en framkvæmi svo eitthvað allt annað. Ég ímynda mér það, herra forseti,

og trúi eigin boðskap, t.d. þegar talað er um mikilvægi frelsis og mikilvægi þess að gefa fólki tækifæri. Það er endalaust hægt að finna einhver rök fyrir því að fólk eða fyrirtæki geti farið sér að voða ef ríkið passar ekki upp á hvers konar samningar eru gerðir, hvað sé leyfilegt og hvað ekki.

fasteign. Maður á því erfitt með að sjá þörfina fyrir að ríkið grípi inn í og ætli að fara að ráðskast með hvers konar samninga fólk og fjármálafyrirtæki gera sín á milli.

og þetta sé einhver arfleifð af því. Þá hlýtur maður að velta fyrir sér hversu lengi við ætlum að vera föst í viðjum þeirrar arfleifðar. En vegar alveg rétt að á þeim tíma fóru sum fjármálafyrirtæki of geyst og lánuðu langt umfram það sem fólk, ekki hvað síst í Bandaríkjunum, fátækt fólk í Bandaríkjunum, gat borgað. En hvað er rétt að gera þegar fyrirtæki haga sér með svo óábyrgum hætti? Er þá ekki bara rétt að þau beri hallann af því að hafa farið óvarlega?

Er það ekki besta leiðin að láta fyrirtæki rétt eins og almenning taka ábyrgð á gjörðum sínum?

hvort við ættum ekki að breyta þessu máli eitthvað í nefndinni. Við höfum ekkert rætt þetta mjög mikið í nefndinni frekar en mörg önnur flókin mál. Það streyma inn í þessa nefnd okkar á færibandi einhver kerfismál sem ég held að enginn þingmaður skilji og samstarfsmenn okkar hér í þinginu mega hafa sig alla við að setja sig inn í fyrir okkur. En það er ekki góð þróun. Það hefur verið talið ákveðið grundvallaratriði í lagasetningu, eða var það hér áður fyrr á einfaldari tímum, ef svo má segja, en kannski líka tímum meiri skynsemishyggju að ýmsu leyti, að lög ættu að vera skiljanleg,

óskiljanlegum fyrir þingmennina sem eru að setja þessi lög, hvað þá fyrir almenning sem vinnur ekki við að setja sig inn í þau. Þetta er óheillaþróun. Það mál sem við ræðum akkúrat núna

óþarfi, að það sé óþarfi að ríkið ákveði hvers konar samninga fólk geti gert við lánastofnanir. Það ætti frekar að setja lög sem auka möguleika tekjulægra fólks á Íslandi á því að eignast sitt eigið húsnæði og líka bíl eða bíla

En erum við að ganga of langt? Það má vel vera. Erum við að takmarka frelsið of mikið?

Herra forseti. Já, maður veltir því fyrir sér hvort við séum að ganga of langt með þessu máli. Ég hallast að því, sérstaklega í ljósi þess sem við höfum verið að ræða hér.

Ég ítreka bara það sem ég sagði áðan, ég held að við ættum frekar að innleiða hvetjandi lög, hvetjandi í þeim skilningi að allir Íslendingar hafi tækifæri til og möguleika á að byggja upp

En ég tek undir það enn og aftur að í mörgum öðrum málum göngum við svo langt að óþörfu að það skaðar mjög svigrúm og frelsi einstaklinga.

voru haldnar nokkrar allsérkennilegar ræður þar sem menn voru meira að segja farnir að lofsyngja leti og setja út á fyrirbærið vestrænt vinnusiðferði eða vinnusiðferði mótmælenda, nokkuð sem hefur reynst Íslendingum, ekki hvað síst, ómetanlegt við að byggja upp samfélag hér um aldir og ná ótrúlegum árangri. Allt of margir eru hættir að virða þessi grundvallargildi, það sem hefur reynst okkur best. En hv. þm. Brynjar Níelsson má ekki gefast upp í baráttunni. Hv. þingmaður verður að halda áfram baráttunni fyrir frelsi og öðrum þeim grundvallargildum sem hafa byggt upp þetta samfélag og reynst vel. Það eru á margan hátt erfiðir tímar hvað það varðar að koma á framfæri skiljanlegri pólitík,

til samræmis við kröfur laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sérstaklega um skýrleika lagaákvæða sem heimila vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.

Meiri hlutinn áréttar að ábyrgðaraðili vinnslu er almennt sú stofnun sem tekur ákvörðun um tilgang og aðferðir við vinnslu en ekki einstakir starfsmenn, til að mynda skólameistari.

Hvað varðar heimildir fjölmiðlanefndar til vinnslu persónuupplýsinga þá er það að því marki sem hún er nauðsynleg við athugun á þeim málum sem nefndin vinnur að þegar hún rækir hlutverk sitt samkvæmt lögum. Nefndinni er heimil vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga um heilsufar, kynhneigð og kynhegðun vegna kvartana sem henni berast á grundvelli brota fjölmiðlaveitna gegn grundvallarréttindum einstaklinga um friðhelgi einkalífs og annarra mannréttinda. Meiri hlutinn áréttar að í greininni felst ekki opin heimild til handa fjölmiðlanefnd til vinnslu framangreindra persónuupplýsinga heldur einungis í þeim tilvikum þegar henni berast kvartanir um framangreind mannréttindabrot fjölmiðlaveitna. Greinin felur í sér heimild fjölmiðlanefndar til að taka við slíkum kvörtunum og vista framangreindar upplýsingar í málaskrá. Meiri hlutinn gerir breytingar hér sem varða bæði leikskóla og grunnskóla og heimildir þeirra. Í 1. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir leikskóla, skólaþjónustu og annarra aðila sem hafa lögbundið hlutverk samkvæmt lögum um leikskóla, nr. 90/2008, til öflunar og miðlunar persónuupplýsinga. Í greininni er ekki gert ráð fyrir lögmætri miðlun gagna til frístundaheimila, eins og Reykjavíkurborg bendir sérstaklega á í umsögn sinni. Frístundaheimili er frístundavettvangur barna eins og hann er skilgreindur í 33. gr. a laga um grunnskóla, Meiri hlutinn áréttar að þegar barn færist úr leikskóla í grunnskóla og hefur dvöl á frístundaheimili getur verið þörf á miðlun persónuupplýsinga til að tryggja samfellu í þjónustu innan skólakerfisins, enda sé slík miðlun nauðsynleg til þess að þessir aðilar geti gegnt hlutverkum sínum. Meiri hlutinn leggur til breytingar þess efnis. Í 4. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir grunnskóla, skólaþjónustu og annarra aðila sem hafa lögbundið hlutverk samkvæmt lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, til vinnslu, öflunar og miðlunar persónuupplýsinga o.fl. Í greininni er ekki gert ráð fyrir lögmætri miðlun gagna til framhaldsskóla. Meiri hlutinn telur mikilvægt að við lok grunnskólanáms verði grunnskólum gert skylt að bjóða að eigin frumkvæði nemendum, foreldrum eða forsjáraðilum í skilningi barnalaga miðlun þeirra upplýsinga um nemendur sem unnar hafa verið eða aflað á grundvelli greinarinnar til framhaldsskóla. Grunnskólar skuli bjóða framangreint en forsenda miðlunar á milli þessara tveggja skólastiga er undangengið samþykki nemenda, foreldra og forsjáraðila.

Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá meiri hluta atvinnuveganefndar

innkaupum á kerfisþjónustu, yfirsýn og eftirliti með varaafli, eflingu á raforkueftirliti Orkustofnunar og breytingu á eignarhaldi Landsnets sem og ákvæði er varðar þá starfsmenn þess sem hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna. Um efni og markmið frumvarpsins að öðru leyti vísast til greinargerðar með því. Nefndin hefur fjallað um málið og rætt við fjölda gesta sem hafa eðli málsins samkvæmt mismunandi sýn á þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpi þessu. Raforkulögum var breytt árið 2011 og gerðar voru grundvallarbreytingar á þeim ákvæðum er varða setningu tekjumarka flutningsfyrirtækisins Landsnets og dreifiveitna. Orkustofnun hefur það hlutverk að setja Landsneti og dreifiveitum tekjumörk vegna kostnaðar við flutning og dreifingu raforku en þau stýra gjaldskrám þessara fyrirtækja. Í ljósi reynslu er nú verið að sníða af ýmsa agnúa í framkvæmd raforkulaga. Mikilvægt er að ramminn um setningu tekjumarka sé skýr og skilvirkur, ekki síst þegar kemur að samkeppnishæfni Íslands á orkumarkaði með það að markmiði að hvetja til fjárfestingar í nýsköpun hér á landi. Líkt og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu byggjast þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu á umfangsmikilli greiningarvinnu auk þess sem samráðsferli í aðdraganda frumvarpsgerðar er rakið. Við meðferð málsins hefur nefndin haft það að leiðarljósi að samfélagið allt er háð því að til staðar sé áreiðanleg raforka. Tryggja þurfi sjálfbærni og afhendingaröryggi orku til framtíðar á tímum þar sem samfélagið verður sífellt háðara tækni en náttúruöflin hafa nýlega minnt á mikilvægi raforkuöryggis hvort sem kemur að atvinnulífi, heimilum, fjarskiptum eða samgöngum. Þar erum við að vitna í nefndarálitinu í aðventustorminn í desember 2019 sem skapaði alvarlegt ástand víða á Norðurlandi. Hér er kafli um setningu á hagræðingarkröfu og mat á áhrifum á tekjumörk. Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að setja Landsneti og dreifiveitum tekjumörk vegna kostnaðar við flutning og dreifingu raforku. Stýra tekjumörkin gjaldskrám Landsnets og dreifiveitna. Tekjumörkum er ætlað að hvetja til hagræðingar og skilvirkni innan tekjumarkatímabils og í raforkulögum kemur fram að náist ekki markmið laganna um skilvirkni í rekstri sé Orkustofnun heimilt að setja Landsneti og dreifiveitum hagræðingarkröfu fyrir nýtt tekjumarkatímabil. Líkt og kemur fram í frumvarpinu hefur reynslan verið sú undanfarin ár að í raun er tæknilega ómögulegt að fylgja núverandi fyrirkomulagi við setningu hagræðingarkröfu þar sem um tvöfalt ákvörðunarkerfi er að ræða innan þröngra tímamarka. Því eru með frumvarpinu lagðar til breytingar um aukna skilvirkni, skýrleika og einföldun varðandi heimild Orkustofnunar til setningar hagræðingarkröfu við skilgreindar aðstæður.

í frumvarpinu sem snúa að setningu og uppgjöri tekjumarka ættu almennt að leiða til lækkunar á tekjumörkum. Einnig ætti lagabreytingin almennt að skila meiri skilvirkni og lækkun kostnaðar notenda til lengri tíma, sem og hvata til aukinnar skilvirkni hjá dreifiveitum og flutningsfyrirtækinu. Bent er á í minnisblaðinu að þar er einungis lagt mat á áhrif breytinga á raforkulögum en ekki breytinga á reglugerð nr. 192/2016, um mat á vegnum fjármagnskostnaði (WACC), sem einnig var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda í febrúar 2021 samhliða drögum að frumvarpinu. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu er unnið að breytingum á þeirri reglugerð í samráði við hagsmunaaðila og gert er ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki í haust.

Slík heimild stofnuninni til handa er þegar til staðar í lögunum vegna fjárfestingaráætlana Landsnets í gegnum kerfisáætlun, samanber 9. gr. a, en ekki fyrir dreifiveitur.

Orkustofnun er heimilt að óska eftir drögum að áætluninni áður en hún birtist en hún er ekki háð samþykki stofnunarinnar. Fyrir nefndinni komu fram skiptar skoðanir um hinar auknu heimildir Orkustofnunar. Annars vegar var breytingin talin jákvæð þar sem hún kæmi í veg fyrir svokallaða „gullhúðun“ eða offjárfestingu í kerfinu og gæfi Orkustofnun tækifæri til að hafa betri yfirsýn yfir fjárfestingaráætlanir dreifiveitna. Hins vegar kom fram að breytingin gæti verið íþyngjandi þar sem hún ynni gegn markmiðum um skilvirkni og sýndi lítinn skilning á eðli starfsemi dreifiveitna.

Meiri hlutinn tekur fram að hann hefur skilning á sjónarmiði dreifiveitna en telur eðlilegt, með hliðsjón af sjónarmiðum um raforkuöryggi og afhendingaröryggi raforku, að til staðar sé ákveðinn fyrirsjáanleiki þegar kemur að fjárfestingum í dreifikerfinu sem tekur við þar sem flutningskerfinu sleppir. Með því að leggja fram fjárfestingaráætlanir til Orkustofnunar náist yfirsýn yfir dreifikerfið, ekki aðeins viðhaldsþörf heldur einnig fyrirhugaða uppbyggingu sem er mikilvægur þáttur þegar kemur að byggðaþróun og atvinnuuppbyggingu á viðkomandi dreifiveitusvæði. Jafnframt skal ítrekað að um er að ræða heimild Orkustofnunar en ekki skyldu en fram kom sjónarmið um að í stað þess að Orkustofnun verði heimilt að kalla eftir upplýsingum um fjárfestingar dreifiveitna og forsendur þeirra væri stofnuninni gert það skylt. Meiri hlutinn vísar til þess að í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ekki þurfi að ganga svo langt til að ná því markmiði sem stefnt er að með frumvarpinu og er því með ákvæðinu reynt að gæta ákveðins meðalhófs.

og/eða sveitarfélaga en samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laganna skal fyrirtækið vera í meirihlutaeigu ríkisins, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja í eigu þessara aðila. Líkt og rakið er í greinargerð með frumvarpinu var samsvarandi breyting á raforkulögum samþykkt árið 2011

Samkvæmt 2. gr. laga um stofnun Landsnets hf. er hlutverk félagsins að annast raforkuflutning og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III. kafla raforkulaga. Því er óheimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt raforkulögum eða öðrum lögum. Frá 1. janúar 2005 hefur félaginu verið gert að annast rekstur flutningsvirkja er falla undir 6. tölulið 3. gr. raforkulaga. um stofnun Landsnets hf. í júní 2004 varð heimilt að selja eigendum flutningsvirkjanna hlut í félaginu að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Hluthafar í félaginu við lok árs 2020

Meiri hlutinn telur jákvætt að nú sé unnið að því að ljúka þeirri breytingu sem lagt var upp með fyrir um áratug síðan með vísan til sjónarmiða um skýrari aðskilnað milli samkeppnisreksturs og grunnreksturs á orkumarkaði. Líkt og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu er breytingin gerð með samkeppnissjónarmið í huga en talið var óheppilegt að flutningsfyrirtækið, sem er með einkaleyfi á flutningi raforku og kerfisstjórnun, sé í eigu orkuvinnslufyrirtækja og dreifiveitna.

Meiri hlutinn tekur undir að þörf sé á að skoða hvernig breyta megi þessu fyrirkomulagi og vísar um þetta til álits meiri hluta nefndarinnar um mál það er varð að lögum nr. 146/2020, um breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, nr. 98/2004. Þar kom fram að ráðuneytið ynni að því að skoða leiðir til að minnka þau skörpu skil sem eru nú í raforkulögum í skilgreiningu á stórnotanda þar sem miðað er við 10 MW.

Hér kemur síðan kafli sem snýr að breytingartillögum meiri hluta atvinnuveganefndar og hér er kafli um hugtakið raforkuöryggi og markmið raforkulaga. Með frumvarpinu er lagt til að tekið verði fram í markmiðsgrein raforkulaga að það að „tryggja fullnægjandi raforkuöryggi“ sé eitt af markmiðum laganna. Lagt er upp með að horfa á hugtakið í víðara samhengi en aðeins raforkukerfið sjálft, líkt og nú er. Jafnframt er lagt til að hugtakið verði skilgreint svo, samanber 1. tölulið 2. gr. frumvarpsins: „Raforkuöryggi: Raforkuöryggi felst í að notendur hafi aðgang að raforku þegar hennar er þörf, með hliðsjón af almennri stefnumörkun stjórnvalda á hverjum tíma og skilgreindum áreiðanleika og gæðum. Viðmið fyrir fullnægjandi raforkuöryggi skulu nánar útfærð og skýrð í reglugerð sem ráðherra setur.“ Við meðferð málsins fyrir nefndinni var því velt upp hvort skilgreiningin væri nægilega skýr og hvort afmarka ætti hugtakið betur í lagatexta í stað þess að útfæra það nánar í reglugerð líkt og lagt er til í frumvarpinu. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að við útfærslu skilgreiningarinnar er byggt á ábendingum úr skýrslu starfshóps um orkuöryggi á heildsölumarkaði fyrir raforku, frá ágúst 2020. Meiri hlutinn bendir á að þar segir að um framboð raforku hafi ekki verið litið lengra en til næstu fimm ára. Mikilvægt sé að skýrt verði hvernig ákvarða skuli mörk fullnægjandi raforkuöryggis, þ.e. jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar til lengri tíma. Því verði í lögunum kveðið á um grunnviðmið við mat á því hvar mörkin liggja en um nánari útfærslu fari samkvæmt reglugerð. Meiri hlutinn bendir í þessu samhengi á að það orðalag sem hér er lagt til í ákvæðinu veitir ákveðinn sveigjanleika en meginmarkmiðið er að notendur hafi aðgang að raforku þegar hennar er þörf, með skilgreindum áreiðanleika og gæðum. Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að markmið um aðgengi að raforku þegar hennar er þörf sé efnislega sambærilegt því markmiði sem kemur fram í orkustefnu fyrir Ísland til ársins 2050 að „orkuþörf samfélags samfélags sé ávallt uppfyllt.“ Þær miklu truflanir sem urðu á flutnings- og dreifikerfi raforku í desember 2019 sýna mikilvægi þess

Uppbygging með tilliti til framangreinds er eitt áhersluatriða í þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, nr. 26/148,

gera megi skýrar að með raforkuöryggi sé einnig átt við aðgengi að raforku þar sem hennar er þörf og leggur til breytingu þess efnis. Meiri hlutinn undirstrikar jafnframt að verði frumvarpið samþykkt munu sömu skorður eiga við þegar túlkuð verða ákvæði raforkulaga um að notendur hafi aðgang að raforku þegar hennar er þörf og þar sem hennar er þörf. Því er í skilgreiningu kveðið á um að hafa beri hliðsjón af almennri stefnumörkun stjórnvalda á hverjum tíma, en þar undir falla m.a. byggðasjónarmið.

Setja skuli mælikvarða um hversu áfallaþolið kerfið á að vera og markmið um dreifða framleiðslu og hvernig hún styður við markmið um orkuöryggi, þar með talið vegna náttúruhamfara. Einnig skuli setja viðmið varðandi nægjanlega flutningsgetu á milli landshluta og afhendingaröryggi raforku. Meiri hlutinn telur með hliðsjón af framangreindu eðlilegt að þegar kemur að því að útfæra hugtakið raforkuöryggi í reglugerð verði m.a. litið til þeirra viðmiða sem tilgreind eru í aðgerðaáætlun orkustefnu.

skuli tryggð eða hver beri ábyrgð á því. Telja samtökin þörf á að tilgreina hvaða aðili beri ábyrgð á að framfylgja því markmiði og hvernig það skuli gert. Meiri hlutinn tekur undir það sjónarmið og beinir því til ráðuneytisins að útfæra það nánar í reglugerð.

sérstöku áhættumati þess gegna störfum sem nauðsynleg eru til að tryggja truflunarlausan rekstur flutningskerfisins megi hvorki fara í verkfall né taka þátt í verkfallsboðun. Áhættumatið skuli endurskoðað reglulega og verði staðfest af Orkustofnun. Gildandi ákvæði kveður á um að stjórnarmenn og fastráðnir starfsmenn flutningsfyrirtækis hafi réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna en í greinargerð segir að af því leiði að þeir hafi ekki verkfallsrétt samkvæmt lögum um verkfall opinberra starfsmanna, nr. 33/1915.

og alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að. Lagt er til að ákvæðinu verði breytt þannig að tekið sé mið af lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, og lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938, samanber einnig lög um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, nr. 129/2020. Komi upp ágreiningur verði aðilum heimilt að leggja hann fyrir Félagsdóm. Meiri hlutinn bendir á að starfsemi flutningsfyrirtækisins, sem hefur það lögbundna hlutverk að annast flutning og kerfisstjórnun raforku, er ein undirstaða samfélagsins og raforkuöryggi er órjúfanlegur hlekkur í þjóðaröryggi. Óumdeilt er hve mikilvægt það er fyrir almannahagsmuni að starfsemi flutningsfyrirtækisins raskist ekki og því telur meiri hlutinn að ekki megi leika vafi á því til hvaða starfa innan flutningsfyrirtækisins verkfallsheimildin nær en í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að ákveðin óvissa hafi ríkt um það. Meiri hlutinn leggur einnig áherslu á að slík breyting sé gerð í sem mestri sátt við alla hlutaðeigandi og leggur til breytingu er kveður á um breytt fyrirkomulag áhættumats með aðkomu viðeigandi stéttarfélaga. Jafnframt leggur meiri hlutinn til að í ákvæði til bráðabirgða verði flutningsfyrirtækinu falið að ljúka við gerð áhættumats með aðkomu viðeigandi stéttarfélaga eigi síðar en þremur mánuðum frá gildistöku laganna. Þá kom fram fyrir nefndinni sjónarmið um að eðlilegt væri að setja sambærilegt ákvæði fyrir dreifiveitur í ljósi samfélagslegs mikilvægis þeirra. Með hliðsjón af því sem að framan greinir um mikilvægi raforku í samhengi við almannaheill og þjóðaröryggi

Afl sem kemur í staðinn fyrir afl sem er ekki tiltækt vegna bilana, skorts á flutningsgetu, orkuskorts eða annarra orsaka. Afl sem kerfisstjóri þarf að hafa aðgang til að viðhalda stöðugri kerfistíðni.“ Jafnframt er með 14. gr. lagt til að bæta nýrri málsgrein við 24. gr. laganna þar sem Orkustofnun verði veitt heimild til að tryggja að fullnægjandi varaafl sé til staðar til að bregðast við áföllum í raforkukerfinu og falið að hafa yfirsýn og eftirlit með tiltæku varaafli raforku í landinu. Nánar verði kveðið á um útfærslu í reglugerð, þar á meðal um skiptingu kostnaðar á milli Landsnets og dreifiveitna. Í umsögnum og fyrir nefndinni voru gerðar athugasemdir við skilgreiningu hugtaksins varaafl þess efnis að mikilvægt væri að skilgreiningin væri sem skýrust, sérstaklega með vísan til þess að Orkustofnun væri falið aukið eftirlit þar að lútandi, en sams konar athugasemdir komu einnig fram þegar drög að frumvarpinu voru lögð fram í samráðsgátt. Fram kom tillaga frá ráðgjafaráði veitufyrirtækja innan Samorku um að skilgreiningin yrði tvískipt og greint á milli varaafls í hefðbundinni merkingu þess orðs, þ.e. varaafls í varaaflsstöðvum, og reiðuafls sem er hluti af daglegri stýringu flutnings- og dreifikerfa raforku, þ.e. stýrðs varaafls.

Meiri hlutinn telur jákvætt að skilgreiningu á hugtakinu varaafl sé bætt við lögin og skyldur Orkustofnunar, flutningsfyrirtækja og dreifiveitna frekar skýrðar í því samhengi, enda er það í samræmi við áherslur orkustefnu og aðgerðaáætlunar sem byggist á henni.

Síðan er hér kafli sem snýr að endurnýtingu orku, um heimild til að nýta og selja glatvarma. Eitt af markmiðum orkustefnunnar

nýtingu glatvarma, þ.e. orku sem leysist úr læðingi í formi varma við iðnaðarframleiðslu. Fyrir nefndinni kom fram að glatvarmi er nær ónýtt orkuauðlind hér á landi en endurnýting orku snýr að ábyrgri nýtingu, lágmörkun sóunar og hámörkun verðmætis sameiginlegra auðlinda. Hins vegar gerir íslenskt lagaumhverfi ekki með beinum hætti ráð fyrir endurnýtingu á orku. Gera má ráð fyrir að margir stórnotendur raforku hér á landi

Þá kom fram fyrir nefndinni að hægt væri að nýta glatvarma frá Fjarðaáli til húshitunar á Reyðarfirði í stað beinnar rafhitunar sem er dýrasti kosturinn þegar kemur að húshitun. Að mati meiri hlutans er nýting glatvarma því einnig mikilvæg út frá byggðasjónarmiði. Meiri hlutinn telur mikilvægt að til staðar séu heimildir í lögum sem heimili stórnotendum, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, að nýta og selja þá orku sem leysist úr læðingi frá eigin framleiðsluferlum og annars færi til spillis

verði heimilt að sækja um leyfi til Orkustofnunar til að nýta og selja áfram orku sem leysist úr læðingi í formi varma frá eigin framleiðsluferlum og vélbúnaði sem nota orku. Í 19. gr. laganna er kveðið á um skyldur sölufyrirtækja raforku.

Þá telur meiri hlutinn nauðsynlegt að kveðið verði á um nánari útfærslu á nýtingu glatvarma í reglugerð og leggur til að sérstök reglugerðarheimild þess efnis komi fram í ákvæðinu. Þar verði m.a. litið til tímamarka á slíku leyfi ef glatvarminn tengist t.d. tímabundinni afmarkaðri starfsemi. Meiri hlutinn áréttar að þessi heimild nær eingöngu til nýtingar og sölu á glatvarma sem myndast frá eigin framleiðsluferlum. Ekki er um að ræða almenna heimild stórnotenda til endursölu eða áframsölu orku sem þeir kaupa, en um slíkt fer samkvæmt samningum milli raforkusala og raforkukaupanda. Jafnframt bendir meiri hlutinn á að æskilegt er að skoðað sé hvort gera þurfi breytingar á öðrum lögum til að breyting sem þessi nái því markmiði sem ætlað er, og vísar þar sérstaklega til laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um verndar- og orkunýtingaráætlun.

af flutningsgjaldskrá í ákveðnum tilvikum. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að skýra þyrfti betur þá afslætti sem flutningsfyrirtæki er heimilt að veita bæði stórnotendum og öðrum notendum. Þá kom fram sjónarmið um að rýmka mætti heimild til að veita afslátt af flutningsgjaldi þannig að afslátturinn gæti orðið allt að 100%, þ.e. veita undanþágu frá greiðslu gjaldsins að tilteknum skilyrðum uppfylltum, þar á meðal að starfsemin sé algjörlega háð orku frá virkjuninni. Slíkir afslættir gætu skipt sköpum um það hvort nýsköpunarfyrirtæki, sem sjá sér hag í að að tengjast jarðvarmavirkjun og þurfa ekki að tengjast flutningsnetinu, velji sér stað hér á landi eða erlendis. Meiri hlutinn bendir á að raforkulög byggjast á meginreglum um rétt og skyldu virkjana og notenda til tengingar við flutnings- eða dreifikerfi raforku, jafnræði aðila og að tenging nýrra aðila við kerfið eigi ekki að valda auknum tilkostnaði annarra notenda. Heimild til afsláttar af flutningsgjaldi, í þeim tilvikum þegar notandi er tengdur við virkjun sem er tengd flutningskerfinu, líkt og almennt er, hefur því samkvæmt 5. og 6. mgr. 12. gr. a verið hlutfallsleg þar sem viðkomandi nýtur varaafls í gegnum tengingu virkjunar við flutningskerfið, jafnvel þó að virkjunin fari út. Notandinn hefur því greitt hluta af flutningsgjaldi á þeim grunni að honum beri að taka þátt í kostnaði við meginflutningskerfið og rekstur þess þar sem virkjunin nýtur tengingar við kerfið og þegar hefur verið lagt í kostnað vegna tengingar virkjunarinnar. Meiri hlutinn tekur fram að nokkurrar sérstöðu gæti hins vegar varðandi þá notendur sem eru beintengdir jarðvarmavirkjun og eru háðir því að fá aðrar afurðir frá virkjuninni en raforku, og njóta ekki varaafls í gegnum flutningskerfið þó að virkjunin detti út. Í gildandi lögum er kveðið á um að heimilt sé að veita slíkum aðilum aukinn afslátt frá flutningsgjaldi án þess að það sé skýrt. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu hefur þessari heimild ekki verið beitt í framkvæmd. Ég

það næst einhvern veginn ekki utan um alla þá þætti sem eru inni í þessu stóra máli. Þetta er í grunninn mjög gott mál.

Ég held að við séum einmitt að vinna þetta mál með gríðarlega miklum sóma. Það er búið að leggja gríðarlega mikla vinnu í það. 38 einstaklingar hafa komið fyrir nefndina í tengslum við málið, 18 umsagnir. Við tókum málið fyrir á mörgum nefndarfundum. nefndarfundum. Það þýðir ekki að fresta alltaf öllu hér. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál: Við erum að tala um nýsköpun í landinu. Við erum að tala um raforkuöryggi í landinu. Það bíða fyrirtæki eftir að við hefjum þetta ferli. Og það sem snýr að beinum tengingum og glatvarma eru nýmæli, klárlega mikil nýmæli, og það er beðið eftir þessu. Við erum að styrkja atvinnulíf og atvinnurekstur í landinu, skapa nýjan iðnað. Við tölum þarna raunverulega inn í loftslagsmálin í stóru samhengi og þetta getur orðið stór hluti af aðkomu okkar Íslendinga að loftslagsmálum. Þarna eigum við gríðarleg tækifæri í að nýta vannýtta auðlindstrauma, sérstaklega í jarðvarmavirkjunum á Íslandi sem hafa verið vannýttir fram að þessu. Það er reyndar bara ótrúlegt

sem eru vannýttir, sem geta skapað þessu samfélagi miklar tekjur og klárlega aukið samkeppnishæfni Íslands og íslensks atvinnulífs og aukið enn frekar á fjölbreytni í atvinnulífi þjóðarinnar. Á tímapunkti eins og við erum að upplifa núna — ég tel að á næstu 20–30 árum séu gríðarleg tækifæri og það er það sem við erum að skapa hér með þessari löggjöf; möguleika á að nýta þessa vannýttu auðlindarstrauma, geta skapað samfélaginu og okkur sem hér búum mikil verðmæti og byggt upp atvinnulíf og nýja tegund af atvinnurekstri.

okkar hérna á Íslandi og jafnvel loftslagsmál, eins og þingmaðurinn kom inn á. En spurning mín var, eins og kom fram í ræðu þingmannsins, um álitamál sem voru kannski ekki leidd í jörð í þessari vinnu, hvort ekki hefði mátt vinna þau mun betur. Og varðandi fjölda funda þar sem þetta mál var rætt, ég man ekki eftir því að þeir hafi verið neitt gríðarlega margir, þeir fundir. Það kom mjög mikið af umsögnum, það er alveg rétt,

þannig að við komum ekkert mikið að því að klára þetta mál eins og meiri hlutinn getur gert. En ég segi að málið hefði þurft að koma inn fyrr og vinnast miklu betur. Ég skil

Ráðgjafaráði veitufyrirtækja, Baldur Dýrfjörð frá Samorku, Katrínu Maríu Andrésdóttur og Gunnar Þorgeirsson frá Sambandi garðyrkjubænda, Gunnlaug Karlsson og Eymund Sigurðsson frá Sölufélagi garðyrkjumanna, Lárus M. K. Ólafsson og Sigríði Mogensen frá Samtökum iðnaðarins, Eddu Sif Aradóttur frá Carbfix ohf., Magnús Óskarsson, Dirk Nuberg og Silviu Delgado del Saz frá Climeworks AG, Sigrúnu Helgadóttur, Guðrúnu Finnsdóttur og Pál Ólafsson frá Norðuráli, Elínu Smáradóttur, Berglindi Rán Ólafsdóttur og Þránd Sigurjón Ólafsson frá Orku náttúrunnar, Halldór Oddsson frá Alþýðusambandi Íslands, Vigdísi Häsler og Kára Gautason frá Bændasamtökum Íslands, Breka Karlsson og Einar Einar Bjarna Einarsson frá Neytendasamtökunum, Guðjón Bragason og Valgerði Rún Benediktsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Jón Pál Hreinsson og Björgu Ágústsdóttur frá Sambandi sveitarfélaga á köldum svæðum, Gest Pétursson frá Veitum ohf., Bjarna Frey Bjarnason, Írisi Lind Sæmundsdóttur og Jóhannes Þorleiksson frá Orkuveitu Reykjavíkur og Kristján Þórð Snæbjarnarson og Elsu Maríu Rögnvaldsdóttur frá Rafiðnaðarsambandi Íslands.“ Síðan get ég talið upp umsagnir við málið.

en það kom seint fram. Það er afgreitt í flýti. Það hefur ekki verið sýnt fram á að málið sé brýnt. Það hefur ekki verið sýnt fram á að nauðsyn beri til að afgreiða það á tiltölulega skömmum tíma, nú á vorþingi, í stað þess að taka góðan tíma til að ígrunda vandlega ýmis álitamál sem uppi eru í því. Þetta mál einkennist af miklum flækjum, það eru verkfræðilegar flækjur, það eru fjármálalegar flækjur, og meiri hlutinn kýs að afgreiða það í eins konar skyndingu hérna. Það er alveg sama hvaða sjálfhælni er borin á borð af hálfu hv. framsögumanns málsins, það breytir ekki því að þetta mál hefði þurft að vinnast miklu betur

samfelldur rökstuðningur fyrir því hvað þetta mál er ófullburða og hvað það vantar mikið upp á að það sé fullunnið.

sem eru afgreidd með ófullnægjandi hætti. Sá listi er ekki tæmandi í áliti minni hlutans heldur eru þessi atriði nefnd í dæmaskyni til að varpa ljósi á það hvað málið er í raun og sanni komið skammt á veg.

eftirlit með fjárfestingaráætlunum dreifiveitna og við teljum í minni hlutanum að það hafi ekki verið tekið með fullnægjandi hætti á ábendingum um þetta efni. Það væri hægt að hafa þennan lista miklu lengri, herra forseti. Að Að framangreindu virtu, eins og við orðum það í álitinu, þá leggur minni hlutinn til

til að mynda nefnt í áliti meiri hluta og í ræðu hv. framsögumanns að það sé ýmislegt þarna sem þurfi að huga að. Það er vikið að nefndarstörfum sem enn eru í gangi og hafa grundvallarþýðingu fyrir málið. Það er vikið að málum sem hefði þurft að taka á með skýrum hætti í lögunum en er vísað til ráðherra þannig að hann eigi að hafa þessi atriði í

áðan, teljum að þetta sé dæmi um mál sem er á ábyrgð meiri hlutans.

það er á ábyrgð meiri hlutans hverju sinni að unnið sé að breytingum á slíkum lögum með vönduðum hætti en ekki skilinn eftir fjöldi álitamála. álitamála. Ég ítreka að það hefði verið rétt að skjóta þessu máli á frest og þess vegna er okkar tillaga að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Mig langar til að segja það hér að raforkumál okkar Íslendinga eru eitt af grundvallarmálum okkar til að eiga gott og farsælt líf á Íslandi. Þetta er mjög stórt mál, ég myndi segja eitt af jafnréttismálunum í þjónustu við fólk á landsbyggðinni.

Þessi ábending eða upprifjun, að við framleiðum þetta mikið á hvert mannsbarn, er gleðiefni og sýnir að við stöndum okkur og við höfum náttúrlega tækifæri líka orkulega séð til þess að framleiða raforku. En ég verð samt sem áður að segja það að

þriggja fasa rafmagn í sveitir, það er nú reyndar langt komið núna, en þegar ég var ungur rafvirki fyrir margt löngu var talað um að það væri alveg að detta í hús eða detta í gang. En einhverra hluta vegna, sennilega vegna þess að þá voru nýlegar eins fasa línur víða um sveitir og það var talað um að nýta þær og láta þær renna út á tíma,

stefna og það er alvöruframlag íslenskrar þjóðar og samfélags inn í loftslagsmálin að nýta þetta saman í stóra samhenginu. Þarna eigum við alla hina stóru möguleika. Þetta frumvarp er bara hluti af innleggi inn í alla þá umræðu.

En við hefðum mátt standa okkur betur og ég heyri að við erum alveg sammála um það. (NTF: Já, það má alltaf standa sig betur. En af því að ég er í stjórnarandstöðu verð ég líka að setja út á meiri hlutann í þessu máli.

Nefndin fékk fjölda gesta á sinn fund. Með frumvarpinu er lagt til að stofnaður verði nýr sjóður, Ferðatryggingasjóður, sem hafi það hlutverk að tryggja hagsmuni ferðamanna sem keypt hafa pakkaferð eða samtengda ferðatilhögun sem ekki er framkvæmd í samræmi við samning vegna ógjaldfærni eða gjaldþrots seljanda. Sjóðurinn, sem verði sjálfseignarstofnun, komi í stað þess tryggingakerfis sem rekið hefur verið að mestu óbreytt um áratugaskeið. Starfsemin verði fjármögnuð af tryggingarskyldum aðilum sem eru ferðaskrifstofur sem selja pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og eru leyfisskyldar samkvæmt lögum um Ferðamálastofu, annars vegar með greiðslu iðgjalda og hins vegar með því að leggja fram tryggingu líkt og hingað til.

og bættum rekstrarskilyrðum fyrir ferðaskrifstofur þar sem fjárbinding vegna trygginga minnki umtalsvert. Ef ég vík að breytingartillögum nefndarinnar þá

Við meðferð málsins fyrir nefndinni kom fram það sjónarmið að íþyngjandi væri fyrir ferðaskrifstofur að miða umsóknarfrest um aðild að Ferðatryggingasjóði við 1. júlí 2021.

Nefndin óskaði eftir minnisblaði frá ráðuneytinu þar sem fram kæmi afstaða þess til framangreinds. Í minnisblaði ráðuneytisins er bent á að skipting greiðslna í fjórar jafnar greiðslur hefði í för með sér að Ferðatryggingasjóður næði ekki lögbundinni lágmarkseign fyrr en allar greiðslur hefðu borist.

Ráðuneytið telur að tillaga um skiptingu stofngreiðslu sé ekki til bóta fyrir frumvarpið en leggur hins vegar til að gjalddagi stofngjalds verði 1. september í stað 1. júlí til að veita ferðaskrifstofum aukið svigrúm til að fjármagna stofngreiðslur til sjóðsins og aðlaga sig að nýju tryggingakerfi.

Það falli því utan starfssviðs ríkisendurskoðanda að endurskoða reikninga Ferðatryggingasjóðs. Nefndin leggur til að höfðu samráði við ráðuneytið að ákvæðið falli brott og leggur fram breytingartillögu þess efnis að stjórn sjóðsins verði falið að láta endurskoða reikninga hans.

Þar segir að stjórnarmenn skuli ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur samkvæmt þeim lögum er þar eru talin upp. Ríkisskattstjóri bendir í umsögn sinni á að sala ferðaþjónustu er virðisaukaskattsskyld samkvæmt lögum um virðisaukaskatt. Þar sem skatturinn er vörsluskattur sé eðlilegt að lög um virðisaukaskatt séu einnig tiltekin í því ákvæði frumvarpsins. Nefndin telur ábendinguna réttmæta og leggur til breytingu þess efnis.

leyfisumsóknir til Ferðamálastofu skuli vera á rafrænu formi í ljósi þess að gert er ráð fyrir að fjöldi ferðaskrifstofa sæki um aðild að Ferðatryggingasjóði á árinu.

sem er sjálfseignarstofnun, stofnun sem á sig sjálf. Þetta er umdeilt atriði og á sér langa sögu. Mig langar að spyrja

einkahlutafélag eða opinbert hlutafélag eða bara hluti af ríkisrekstrinum? Það kemur m.a. fram í greinargerð að

en fyrirmyndin kemur þaðan, og að þar hafi verið mikil ánægja með getu slíks tryggingasjóðs til að tryggja neytendum næga tryggingavernd. Ég get svo sem ekki farið dýpra í það en þetta; það hafi verið vegna reynslu okkar norrænu vinaþjóða af sams konar sjóði

Hér segir líka að tryggingasjóðurinn muni greiða allar kröfur ferðamanna, óháð stöðu sjóðsins hverju sinni. En hver greiðir ef eitthvað vantar upp á? Eru það lántökur eða er það ríkissjóður? Og aðeins varðandi það sem kemur hér fram um mat á áhrifum. Því er lýst í greinargerð með frumvarpinu að að þetta muni hafa jákvæð áhrif á rekstur ferðaþjónustuaðila eða þeirra sem selja pakkaferðir. Og jafnvel er talað um að sú fjárhæð sem þessi fyrirtæki greiða í tryggingasjóðinn sé hugsanlega bara 10% af því sem að nú gerist.

Fyrirmyndin kemur þaðan. Ég hef fulla trú á að þessi sjóður eigi eftir að standa undir merkjum, tryggja okkur sem neytendur og vera þannig umbúnaður að ferðaskrifstofur þurfi að leggja sitt framlag þarna inn sem dugi til að veita tryggingavernd ef á reynir.